Шановні колеги, прошу приготуватись до реєстрації, зайняти робочі місця і приготуватись до реєстрації. Готові? Прошу провести реєстрацію.

дві пекучі рани, залишені російським комуністичним колоніальним режимом. В суботу 18 травня виповнюється 75 років з дня злочинного наказу Сталіна про депортацію кримських татар з їхньої землі - українського Криму. Фактично це був наказ про знищення, геноцид цілого народу. Лише в часи незалежності… незалежної України кримські татари змогли повернутися в свої домівки і повернутися на свою Батьківщину. Але нині у Криму знову переслідуються кримські татари і українці. Дорогі співвітчизники, я переконаний, ми звільнимо Крим, повернемо вам мир і спокій - і ви назавжди повернетесь додому. Шановні колеги, закликаю усіх українців також в цю неділю згадати всіх невинно закатованих мучеників, жертв політичних репресій. А тим, хто виступає проти декомунізації і агітує за відродження радянської імперії, рекомендую поїхати цього дня до Биківнянського лісу біля Києва, щоб на власні очі побачити кривавий і розстріляний полігон, на якому поховані тисячі жертв більшовицьких злочинів проти людства. Не забудемо і не пробачимо ніколи! Прошу вшанувати пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу і жертв політичних репресій хвилиною мовчання.

Отже, колеги, перед тим, як перейти до "години запитань до Уряду", я хочу повідомити, що у нас сьогодні присутній Прем'єр-міністр України і члени уряду. Привітаємо наш уряд! Але перед тим, як розпочати "годину запитань до Уряду", я хочу повідомити, що в президію Верховної Ради України надійшла заява від двох фракцій на перерву, яку вони готові замінити виступом. Це від фракції, депутатської фракції "Народний фронт" і Радикальної партії. І я до слова запрошую голову фракції "Народного фронту" Максима Бурбака. Будь ласка. Шановні депутати, нові обставини вимагають максимальної консолідації державницьких сил в парламенті. Новий Президент, новий порядок денний, нова коаліція. Фракція "Народного фронту" заявляє: коаліція, яка сформована у 2014 році і діяла до сьогоднішнього дня, виконала свої завдання. Низка ключових рішень приймалася конституційною більшістю складу Верховної Ради. За п'ять років цей парламент, два уряди і українська влада у цілому провела змін в Україні більше, аніж за два попередніх десятиліття. Але це вже історія. Закладено фундамент сильної і успішної України. І це майбутнє. Треба будувати далі. До цього необхідно залучити всі політичні сили державницького спрямування і новообраного Президента. Саме тому ми заявляємо про вихід діючої коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним. Відповідно до Конституції упродовж 30 днів буде формуватися нова коаліція. "Народний фронт" закликає фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди з новим планом дій. На основі цього плану має об'єднатися нова більшість. Протягом наступних півроку українці очікують від новообраного Президента і парламенту рішучих кроків, дій і змін. Часу на зволікання немає. Наші пропозиції до плану дій. Влада має бути відповідальна перед своїми громадянами, тому парламент разом з Президентом повинен внести зміни до Конституції щодо скорочення кількості депутатів Верховної Ради. Одночасне зняття імунітету з Президента, депутатів та з суддів. Чіткого розподілу відповідальності між гілками влади. Ліквідацію місцевих державних адміністрацій, завершення процесу децентралізації влади. Прийняття нового закону про народне волевиявлення – закону про референдум всіх рівнів. Запровадження інституту імпічменту для Президента та відповідальності для народних суддів. Прийняття пакету економічних законів, у тому числі податкова амністія. Справедливий ринок землі. Конкурентна приватизація. Доступність дешевих довгих кредитів. Забезпечення членства України у Європейському Союзі і НАТО. Відновлення територіальної цілісності: повернення Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим на українських умовах. Ми готові розглянути всі ініціативи Президента, у тому числі і його кадрові подання, внесені у відповідності до Конституції України. Ми упевнені, що новообраний… запропонує нові рішучі кроки для змін у країні і продемонструє високі стандарти співпраці з суспільством, Верховною Радою, урядом та Прем'єр-міністром для успіху кожної української сім'ї нашої держави. Відповідно до Конституції України у парламенті формується нова коаліція, парламент працює до чергових виборів 27 жовтня 2019 року, уряд та Прем'єр-міністр України працюють до обрання нового скликання Верховної Ради. Передаю відповідну заяву "Народного фронту" Голові Верховної Ради. Слава Україні! сумна новина. З огляду на заяву голови депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" про вихід фракції з коаліції, і у зв’язку з цим припинення діяльності коаліції повідомляю, що сьогодні Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді восьмого скликання припинила свою діяльність. до положень частини сьомої статті 83 Конституції України протягом одного місяця від сьогодні, з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, має бути сформована нова коаліція. У зв'язку з цим закликаю представників усіх фракцій та груп розпочати консультації з приводу формування нової коаліції. І давайте визнаємо, це була хороша коаліція. Вітаю, колеги, всіх зі спільною роботою. І зараз ми переходимо до "години запитань до Уряду". І я запрошую до виступу Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана.

Доброго дня, вельмишановний пане Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати! Ви коли звертаєтесь до мене, я завжди намагаюсь приділити кожному з вас увагу. Сьогодні я теж хотів би попросити вашої уваги тому що буду говорити, на мій погляд, про достатньо серйозні речі. І не тільки про економіку і про підтримку парламентом необхідних ініціатив, які дають можливість Україні бути більш успішною. А буду говорити про майбутнє і про те, які перед нами стоять завдання як перед українським парламентом і українським урядом. Щойно керівник фракції "Народного фронту" Максим Юрійович Бурбак оголосив рішення фракції про припинення діяльності коаліції. Я думаю, що це рішення є непросте. Так, як і рішення, яке було 5 років назад, про створення коаліції, на долю якої випало прийняття абсолютно необхідних, але надзвичайно важких і непопулярних рішень. Який тоді був вибір у коаліції? Або приймати рішення, які забезпечать стабільність держави, приймати рішення, які будуть змінювати стару, зламану систему, забезпечити все необхідне для того, щоб наші воїни захищали нашу державу, або відмовитися від відповідальності і перейти в опозицію, і дивитися зі сторони, а що ж буде з Україною. Рішення було прийнято абсолютно відповідально. І я хочу сьогодні з цієї трибуни подякувати коаліції, яка була створена, і фракції "Блоку Петра Порошенка",

І я поясню чому. В тих умовах, в яких опинилася країна у 2014 році, треба мати сильну волю і дух для того, щоб взяти на себе відповідальність у найскладніші часи нашої незалежності, більше того, врятувати країну від багатьох викликів, які ставили на межу взагалі існування України. Можливо, він за це заплатив високу ціну, але він зробив все, як державний діяч для того, щоб сьогодні в Україні була стабільність і закладена основа для подальшого розвитку. Тому дякую, Арсенію, за все. Я також хочу подякувати сьогодні і окремим фракціям, і групам, і позафракційним депутатам. Ви знаєте, як, напевно, і мені, як Прем'єр-міністру, було складно проводити ряд важливих рішень для країни, але у відповідальні моменти я відчував по тим чи іншим питанням, можливо, ситуативну, але підтримку як депутатських фракцій, так і депутатських груп, так і незалежних депутатів. Хтось може говорити про те і критикувати будь-яке наше рішення, і, напевно, були помилки, про які сьогодні ми можемо сказати. Але коли мова йде про те, що нам треба затверджувати бюджет, нам треба приймати нові рішення, які змінюють систему управління державою в частині децентралізації, в економіці, в інфраструктурі, в багатьох сферах ми знаходили ваше розуміння. І я хочу за це подякувати сьогодні кожному із вас, хто підтримував ініціативи, створював нові ініціативи, які нас об'єднували. Я розумію, що сьогодні є різне ставлення до українського парламенту, як в цілому до влади. Є ті, хто сьогодні критикують парламент. Я вважаю, що якщо люди критикують, вони роблять це по праву, вони мають право давати свою оцінку нашим діям. Наряду з тим, що було прийнято багато добрих рішень, але ми багато чого не встигли зробити. І я вважаю, що це основний докір з боку суспільства, який абсолютно справедливий, і кожен з нас має його сприйняти. І сьогодні треба задати питання: а що далі? Що ми будемо робити далі для того, щоб виправдати довіру людей? І можу сказати, що в системі прийняття рішень в країні, так трапилось, ви є ключовими - український парламент, 226 народних депутатів, які змінюють систему. Я говорив про це не один раз, і сьогодні хочу сказати з цієї трибуни: ми маємо змінити систему прийняття рішень, ми маємо бути швидкими, мобільними і максимально якісними. Ми не можемо витрачати роки на прийняття одного якогось закону, ми маємо, врешті-решт, змінити систему прийняття рішення і в парламенті, і в уряді. Але знову ж таки це впирається в те, що має бути змінений закон. І я вважаю, що порядок денний, який ми маємо визначити на середньострокову перспективу, на наступні 5-6 місяців, до виборів в український парламент, має бути реалістичною, має бути ефективною і має бути сильною. Сильною для того, щоб пришвидшити ряд процесів, які відбуваються в нашій країні. І так, очевидно, що український парламент і український уряд буде працювати до наступних парламентських виборів. Давайте з вами, спільно з новообраним Президентом, весь український парламент визначимо той порядок денний, який нас сьогодні об'єднує. Наприклад, якщо ми говоримо про виборчу систему, я знаю сьогодні і публічні дискусії на цю тему, і кулуарні дискусії на цю тему, як і знаєте і ви. Але я вважаю, що наша найнепродуктивніша, найнеконструктивна наша риса, української політики, полягає в тому, що багато кулуарщини. Треба говорити про те, яка має бути виборча система для того, щоб дати нову якість української політики в наступному українському парламенті. І, на мій погляд, не має значення, чи хтось залишиться за цими партами сидіти, або ні. Політичне життя не починається і не завершується українським парламентом, політичне життя починається тоді, коли ми маємо ідею і ми в неї віримо, і за нею боремося. І тому, можливо, настав час об'єднатись і, врешті-решт, прийняти рішення про те, що система виборів має бути змінена, провести серйозну дискусію, але дати можливість конкуренції на політичній арені країни, не консервувати систему. Друге питання: депутатська недоторканність. Перед вами стоїть людина, я мав півтора роки недоторканності як Голова Верховної Ради України, сьогодні три роки як Прем'єр-міністр я не маю жодною недоторканності, і повірте мені, що життя ніяким чином не відрізняється. Але, що головне? Головне, що я більше думаю про те, як дотримуватись закону, його не порушувати. І я вважаю, що недоторканність українського парламенту і інших чиновників, вона їх роз'їдає з середини, вона дозволяє розширювати рамки і порушувати закон, за який все рівно прийдеться відповідати. То ж давайте зараз приймемо рішення і знімемо недоторканність. Я глибоко переконаний в тому, що це правильно, чесно і достойно. Питання децентралізації. ми з вами ухвалили, саме от цей парламент, і я радий, що ідея з якою я прийшов працювати в український… в центральну владу вона є зреалізована, це децентралізація. Але, якщо ми задамо собі питання: ми повністю реалізували цю реформу? Ні. Вона є ще під ризиком? Так. Нам потрібні зміни до Конституції і провадження ще одних законів, які дають можливість фундаментально закріпити право децентралізації. Що таке децентралізація? Це повноваження людей, ми людям передаємо владу, вони краще будуть управляти територіями. І сьогодні ми маємо сотні і тисячі таких прикладів, - це наше з вами завдання. Ми говоримо про європейську інтеграцію. Це для нас з вами важливо, це дуже важливо для України, це є важливо для українців, тому що саме такі стандарти європейські зроблять якість життя українських громадян кращою. У нас є топ законів, які передані сьогодні в парламент, затверджені як дорожня карта інтеграції в Європейський Союз, гармонізація нашого законодавства. Ми ще будемо 5 років їх гармонізувати? Так, можливо, ми створимо цілісний пакет, ми визначимо і приймемо рішення про зміни до роботи українського… Регламенту Верховної Ради України. Я можу дозволити собі це говорити, тому що я працював в цій системі. І тоді ми змінимо цю систему, ми прийдемо сюди і за один тиждень приймемо всі закони. Топ-35 по економіці, тому що для того, щоб економіку розвивати і щоб вона зростала, потрібна підтримка парламенту, і ви це дуже розумієте. Але з багатьох питань, мені не було просто їх тому що різні можливості впливу не давали цього зробити. Так давайте зробимо сьогодні. В нас є п'ять місяців для того, щоб ми прийняли закони і дали реактивний злет українській економіці. Це ж є можливо! Давайте зробимо! Ми говоримо про український парламент. Голова парламенту, я ще був головою парламенту, ми напрацювали з вами спільно реформу українського парламенту, який приводить у відповідність систему прийняття рішень, покращує систему демократії в українському парламенті, забезпечує права і влади, й опозиції. Але, врешті-решт, жодного разу ці законопроекти майже не знайшли підтримки в українському парламенті! Так що ми хочемо зробити сьогодні? Піти на вибори по старій системі, обрати новий парламент, сформувати нову коаліцію - і працювати в старій системі прийняття рішень? Ви знаєте, що буде? Буде те ж саме! Буде зневіра, буде неповага. І кожного з вас, кожного з представників влади будуть завжди критикувати за його неефективність. За що сьогодні можуть мене критикувати? За швидкість проведення рішень. Я згоден з цим, але для того, щоби ця швидкість була реактивною, треба сила українського парламенту, підтримка українського Президента, а ми свою роботу як український уряд зробимо. Можливо, ми будемо робити помилки, можливо, ми будемо в певних процесах більш успішні, а в інших – ні, але ми будемо свято робити те, що зробить Україну сильнішою. Я хочу підкреслити, що в нас зараз є можливість, вікно можливості. Ми маємо в це повірити, і це для нас шанс: або ми зробимо і реалізуємо ці можливості для зміцнення України, або це знову стане етапом упущених можливостей. Ми проходили це вже не один раз. І я хочу закликати український парламент, кожного з присутніх тут народних депутатів, який має мандат: давайте об'єднаємося, давайте визначимо спільно спільний порядок денний, давайте змінимо систему прийняття рішень, давайте змінимо країну за цих 5 місяців. Ми можемо це зробити, досвід у нас є. І ми повністю розуміємо, як це потрібно робити, тому що треба брати участь у прийнятті рішень, а не просто ходити по телебаченню, ляпати своїм язиком, обливати брудом всіх інших і робити все для того, щоби країна була слабкою. Я хочу ще одну річ сказати. Завдячуючи українському парламенту,

"Слава Україні!" – це щось, про що можуть подумати будь-хто, а для кожного громадянина України "Слава Україні!" – це прославляння своєї країни, рідної країни. У нас немає більше другої країни по світу, Україна – це наш дім, Україна – це сильна країна. Але через прийняття ефективних рішень "Слава Україні!" буде чути в кожному куточку світу як самої сильної економіки, сильної демократії, як процвітаючої країни. Отакий шанс у нас сьогодні з вами є, і я пропоную, щоб ми його використали. Слава Україні! Дякую. Дякую вам. Зараз, я нагадую, в нас запитання від фракцій і груп. І я прошу провести запис на запитання до уряду фракцій і груп, потім буде – депутатів. Будь ласка.

Від "Блоку Петра Порошенка" Курило Віталій Семенович. Дякую. Сьогодні нам голова парламенту розв'язав руки, і у нас немає більшості, у нас немає коаліції, але у нас є уряд. І уже сьогодні можна можна задавати уряду і не самі приємні питання. Володимире Борисовичу! Володимире

Луганська область на сьогоднішній день затиснута між так званою "ЛНР" і Росією і знаходиться в дуже складному соціально-економічному становищі.

питання номер один – дороги. Дайте доручення "Укравтодору". Чому на Луганську область виділено найменше грошей на дороги і чому по сьогоднішній день не проведено жодного тендеру в Луганській області і не почато нічого ремонтувати? В області немає жодного кілометру нормальної дороги. Будь ласка. Дякую. Шановні народні депутати, наступного тижня запрошуємо вас до "Укравтодору", де ми детально розглянемо ситуацію по Луганській області. Водночас хотів би наголосити вам, що після затвердження дорожнього фонду, який був проголосований в цій залі, і так само децентралізації "Укравтодору", кожна область України отримує своє окреме фінансування в точній пропорції до кількості кілометрів доріг, які є на рівні місцевому. Тому всі області фінансуються однаково. У випадку будівництва доріг державного значення Луганщина точно не є в кінці списку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" Шурма Ігор Михайлович.

на цьому тижні були зроблені виплати шахтарям, але це були останні гроші, які планувалися в бюджеті. Скажіть, будь ласка, які кроки ви плануєте зробили, щоб забезпечити виплату заробітної плати до кінця року? І що буде далі з вугільною промисловістю? Ми скільки обговорювали це питання, кардинальних рішень так і немає. І шахтарі знову на межі голодних бунтів. Дякую. Дякую за ваше запитання. Що стосується вугільної галузі національної. Насправді, проблем системних є достатньо багато. дуже обмежені можливості держави, фінансові в тому числі для того, щоби реструктуризувати, реорганізувати цілу галузь. Тому ми приймаємо рішення, які підтримують галузь через державну підтримку. Насправді, по великому рахунку, головне завдання – щоби українські шахти працювали без дотацій, а для цього нам потрібні інвестиції. Для інвестицій нам потрібні фінансові ресурси. І тут ціле замкнуте коло щодо джерел таких ресурсів. Що буде зроблено в найближчі тижні? Ми звернемося до українського парламенту з проектом закону щодо змін до Державного бюджету і перерозподілу ресурсів у сторону виплат виплат українським шахтарям. Ми будемо вас просити це підтримати невідкладно. Я знаю, що ці рішення ніколи не були контраверсійними для українського парламенту, і буду дякувати вам за підтримку. Це дасть можливість відкрити нам можливості для подальшої фінансової підтримки українських шахтарів. Дякую. Дякую. Кужель Олександра Володимирівна від "Батьківщини". Я розумію, що хотілось би поставити наголоси на необхідності об'єднання, якісної роботи. Але відверто вам говорю, ви знаєте, що я в багатьох випадках і підтримувала, і підтримувала багатьох міністрів, але хочу сказати, більш неякісних законів, ніж ці за 5 років, і уряду попереднього, і вашого, на жаль, я не бачила. На жаль, жоден з міністрів не працював з комітетами. Наш Комітет з промислової політики так і не зміг добратись до себе ні Кубіва, нікого, хто б працював по промисловій політиці. Пане Прем’єре, треба не тільки змінювати, я вас підтримую, прийняття рішень в парламенті, а треба готувати, працювати працювати з галузями. Як можна? Вчора приймали рішення, розглядали тут зруйнування космічної галузі, а не було ні віце-прем'єра, не було голови космічного агентства, яким було все рівно, що міг прийняти цей парламент. Ми не маємо права приймати рішення… О.В. …без галузей. Пане Прем'єр, зверніть увагу. Зробіть крок, не треба парламенту, прийміть рішення, віддайте видачу всіх вагонів, які йдуть на посівну, через ProZorro і не буде корупції, буде прозора система і парламент тут буде ні при чому. І покажіть приклад нам прозорої роботи. Дякую. Дякую, Олександра Володимирівна, за ваше запитання. Коли я говорю про те, що ми можемо з вами приймати рішення, це означає, що ми маємо об'єднатися навколо прийняття цих рішень. І я вважаю, що головним вигодонабувачем цих рішень мають бути українці. Я ж наголошую на тому, що я знаю роботу парламенту і зсередини, і ззовні, як хочете, і я розумію всі процеси, які відбуваються, і іноді, коли ти виходиш з гарною ініціативою і тобі потрібно її провести, тут починається справжня така підкилимна політична гра, про… яку ти не можеш здолати. Да, не вистачає от більшості для того, щоб це здолати. Так я от говорю про те, що ми можемо об'єднатися і приймати ці рішення. Що стосується промислової політики і взагалі економіки. Економіка – пріоритет номер один. Що би ми не говорили з цієї трибуни або з трибуни українського уряду, сильна економіка забезпечить нам нову якість життя. У нас є 2 ключових завдання: якість життя людей і друге питання – це безпека людей. Але це все можливо зробити тоді, коли економіка стабільно і стійко розвивається. От нам вдалося досягти за останній період, - просто подивіться уважно, інфляція знижується, ви це знаєте, абсолютно. Якщо хтось це заперечує з економістів, то він або нічого в цьому не розуміє, або говорить неправду. Це перше. Дякую, що ви згодні

ризикованих країн щодо навантаження державного боргу. Національна валюта є стабільна. Пришвидшити прийняття рішень, які стимулюють економічний розвиток, дасть можливість нам, ринковий економічний розвиток, дасть можливість нам швидше зростати. Нам треба зростати не на 3 відсотки, а 5 і більше відсотків, нам потрібні інвестиції. І для цього є ще ряд завдань, про які я навіть не сказав з цієї трибуни, але в тому числі і завдання реформи судової системи, яка гальмує економічний розвиток, Треба повертати довіру і в судову систему, яка іноді приймає рішення і гальмує економічний розвиток, і це є абсолютна правда. я думаю, що це є очевидним. Я створив, уряд створив Національний комітет промисловості, він працює над формуванням ряду програм підтримки промислового комплексу. Але я впевнений в тому, що, я з вами згоден, що треба вдосконалювати механізми стимулювання і підтримки української промисловості.

Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" депутат Острікова, будь ласка. 10:35:19 ОСТРІКОВА Т.Г. Тетяна Острікова, "Самопоміч". Шановний Володимире Борисовичу, був ваш виступ добрий, про новий порядок денний, але це був виступ не Прем'єр-міністра, а початок виборчої кампанії нової політичної сили. А між часом, уряд має працювати незалежно від інтриг і політичних змін. Вчора під стінами парламенту стояли підприємці, для яких за чотири роки запровадження ідеї податку на виведений капітал стало національною ідеєю. Це зростання інвестицій і це зростання економіки. Чи є це сьогодні в топ-30 пріоритетів уряду, про які ви говорили? Чи є сьогодні в топ-30 пріоритетів уряду створення сильної митної адміністрації? Хто сьогодні опікується митницею в Мінфіні і в ДФС? Бо складається таке враження, що все: і кадри, і приміщення, і ІТ, і серверне обладнання – відходить податковій службі, а не митниці. А, між часом, на митниці діра. я прошу вас дати відповідь на питання: а куди, в які тіньові офіси сьогодні осідають потоки від контрабанди, якщо їх немає в бюджеті? Ми спрямуємо туди український народ, в ці тіньові офіси, в яких сьогодні осідають ці потоки. І я прошу вас не посилатися... Т.Г. І я прошу вас не посилатися зараз на те, що конкурс окремими народними депутатами заблокований. Тому що ви маєте мою рішучу підтримку по розблокуванню конкурсу і про забезпечення митниці всім необхідним. Дякую за рішучу підтримку. Це перше, що я хотів сказати. Дивіться, я хотів би, щоби ми, в принципі, суть від, можливо, там інших речей. З цієї трибуни був виступ Прем'єр-міністра України Гройсмана. І я сказав в своєму виступі наступне: "За 5 місяців до наступних виборів ми можемо прийняти ряд сильних, нестандартних, правильних, ефективних, швидких рішень, які зроблять нашу економіку сильнішою". І я про це сказав і закликаю. У мене немає права голосу, у вас є. Так от, 226 – це магічна цифра, яка без розподілу на різні фракції може мати можливості зміни системи в країні. І друге: про початок політичної кампанії. Ви ще про це дізнаєтесь. І я, якщо… коли буде рішення, я дуже швидко про це скажу. Далі. Що стосується ПнВК, я говорив про це. І ви знаєте, що є міжнародні зобов'язання, що закон про податок на виведений капітал має бути повністю узгоджений, його редакція, з нашими міжнародними партнерами. Це є зобов'язання України, і ми маємо його виконати. Нам будуть довіряти тільки тоді, коли ми будемо виконувати взяті на себе зобов'язання як держава. І це є дуже важливо. Що стосується митниці. Хочу вам сказати наступну річ: що в офіс Прем'єр-міністра жодної тіньової гривні не заходить. І я думаю, що ви про це знаєте. А я в цьому глибоко переконаний, бо я це знаю однозначно. І я наголошую на тому, що наша реформа і зміна систем податкової служби і митної служби якраз полягає в тому, щоб зробити її відкритою, цифровою. І я про це говорив на минулому засіданні уряду. І я наголошую, що нам дуже важливо розблокувати процес перезавантаження, створення нової податкової, митної системи, яка дасть можливість побудувати якісні цифрові сервіси для всіх, хто займається експортом, імпортом товарів. І ми можемо це зробити дуже швидко. Єдине, дійсно… Дійсно, один із депутатів Верховної Ради України, я думаю, що не без узгодження це з тими, в чиї офіси стікаються тіньові гривні, як ви сказали, прийняли, подали позов до суду і з формальних причин сьогодні цей конкурс зупинено. Але ми будемо шукати правових рішень для того, щоб це розблокувати. Я сьогодні публічно звертаюсь до українських судів. Я дуже прошу вас розглядати публічно, розглядати максимально у відповідності до українського закону всі ті позови, які різні… Розглядати всі ті позови, які різнопланові ділки в різних сферах подають, використовуючи суди, підриваючи до судів довіру, для досягнення своїх меркантильних, хабарницьких, брудних грошових інтересів. Дякую.

я зареєстрував, на жаль, номер ще не можу сказати, тому що не опублікований. Але долучайтеся, проаналізуйте цифри, які там є. І будемо разом там вишукувати джерело фінансування і змінювати. Але друге питання, що шахтарі самі мають кошти від реалізації вугільної продукції. Одне питання тільки: чому "Центренерго", "Центренерго", який находиться під Фондом держмайна, не купляє вугілля у державних вугледобувних підприємств? Будь ласка, наведіть там порядок з "Центренерго", з Фондом держмайна, і тоді все буде нормально. Дякую. Дякую, пане Михайло, за ваше запитання. Я зараз дав доручення міністру фінансів з вами попрацювати, з вашим законом. У нас немає тут ніяких заперечень. Єдине в чому є питання – треба знайти правильне джерело, джерело, з якого ми заберемо ці кошти і передамо на шахтарів. Ми готові долучитись до цього закону і прийняти ефективні рішення. Тому працюйте, будь ласка, з Міністерством фінансів і з Міністерством енергетики. Що стосується Фонду держмайна. Сьогодні буде доручення Фонду держмайна і Мінекономіки розглянути питання, про яке ви зазначили. Дякую.

Шановний пане міністре, ще у 2016 році був проголосований і ініційований мною закон, який врегулював питання відумерлої спадщини. Це дало можливість передати в комунальну власність місцевим громадам земельні ділянки, які роками використовувались в тіні, і таким чином, це дало можливість наповнювати місцеві бюджети. Але до цього часу питання на рівні "підзаконки" так і не врегульовано. Мова йде про те, що в Положенні про Спадковий реєстр України досі відсутнє право органів місцевого самоврядування на одержання з Мін'юсту інформації про спадкову справу та свідоцтво про право на спадщину. В результаті дуже часто маємо відмови необґрунтовані Мін'юстом органам місцевого самоврядування на отримання цієї інформації. Тому прошу вас взяти це питання під особистий контроль, врегулювати його і забезпечити внесення необхідних змін до Положення про Спадковий реєстр. Відповідний запит я на вас уже направив. Дякую.

хочу нагадати, що коли приймалися ті зміни за вашою ініціативою, щодо врегулювання питань відумерлої спадщини, так само ми дали можливість органам місцевого самоврядування на місці, фактично в територіальних громадах, своїх фахівців навчити і підключити до Спадкового реєстру, щоб вони виконували функції і нотаріусів фактично сільських нотаріусів. На жаль, ця ініціатива, яка була прийняла в 16-му році, не отримувала підтримки від наших керівників місцевих органів самоврядування, всього-на-всього 16 сільських нотаріусів були ініційовані органами місцевого самоврядування. Ми проводимо велику роботу з нашими представниками громад і закликаємо їх давати своїх фахівців, які будуть мати доступ до цього реєстру. Пропоную вам об'єднати всі зусилля. І ми повинні проводити саме роботу з нашими місцевими органами самоврядування, щоб вони більш активно давали фахівців, які будуть навчатись і отримувати доступ до цього реєстру. Жодних інших проблем немає. І я, дійсно, розгляну цей запит і дам вам відповідну відповідь. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда готова брати участь в обговоренні питання про формування нової коаліції в парламенті. Ми вважаємо, що не можна втрачати жодного дня і жодні вибори. Парламент все одно піде на вибори. Не можна втрачати жодного дня для того, щоб не прийняти ті рішення, які чекають українці. Епоха злодійства закінчилась 21 квітня, коли Порошенко програв. Нам треба зараз зовсім інші рішення. Ми готові обговорювати питання про участь у коаліції за умови врахування наших пропозицій: радикальна зміна економічної політики, зокрема зміни до Конституції, щоб земля належала українським селянам; ніякого продажу землі; радикальна зміна політики, зокрема, перегляд бюджету; вичищення корупційних схем; підвищення зарплат і пенсій; справедливі ціни на газ; перегляд угоди з Міжнародним валютним… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. …торгівельної частини Угоди про асоціацію. В результаті обмежених квот українські виробники, селяни втрачають щонайменше 8 мільярдів доларів заробітку щороку. Ми вважаємо, що зараз парламент повинен використати унікальне вікно можливостей для того, щоб прийняти ті рішення, заради яких українці обирали сюди усіх депутатів, і після цього іти на вибори. Нічого триматись за крісла. Дякую. І заключне запитання від груп і фракцій. Це від групи "Воля народу" Шахов. Будь ласка. Група "Воля народу", Сергій Шахов. Шановний Володимире Борисовичу, неодноразово я запрошував весь Кабмін до Луганської області, ми хлібосольні. Але сьогодні і запрошувати вже нема куди. Віталій Курило правильно сказав, що сьогодні Луганська область – всі дороги перетворилися на ракову пухлину. Тому я весь Кабмін запрошую приїхати, подивитися, що робиться в Луганській області з дорогами, зробити аналіз, аудит, куди поділися мільярди гривень, і п’ять губернаторів, які змінилися, хто з них буде відповідати за це. По-друге, я звертав увагу на обласне місто Сєвєродонецьк, де є кривава банда з депутатів, яку "кришує" прокурор Григоров, суддя Курдюкова і також замгенерала поліції Радак, який повністю керує розкраданням 700 мільйонів гривень за п’ять років. Зверніть на це увагу і дайте відповідь населенню. І третє. Де подівся народний депутат…? Я звертаюся до очільника поліції. Будь ласка, не в розшук треба відправляти, 5 років не було народного депутата від Сєвєродонецька, він не з'являвся не на окрузі, ні у Верховній Раді, тому треба його вже відправляти, зробити зниклим, взагалі з України.

буде сформоване доручення, і якщо потрібно, це буде доручення уряду в середу, про направлення Державної аудиторської служби на перевірку всього дорожнього господарства Луганської області. Це перше. Друге. Що я можу вам відповісти, коли ви говорите, що ряд доріг розбито. Да будь-яку дорогу, яку ми починаємо ремонтувати, її не ремонтували 20, 30, 40 років. В мене іноді таке враження, колеги, що ми взялись з вами за ремонт і відновлення доріг - і відкрили абсолютно нову сторінку історії в нашій країні. Тому що в мене враження таке, що останній раз робили дороги в Україні системно до Олімпіади-80. От у нас по дорогам є життя до Олімпіади 1980 року і з 2017 року, що ми почали ремонтувати. Деколи, як там, в окремих регіонах будували дороги. Ми ж почали це вирішувати цю проблему системно. Ну, погодьтесь вже всі, якщо 20-30 років цю систему руйнували, дороги не ремонтували, за ними не гляділи, то, дійсно, там після такого часу безгосподарності, там немає доріг - там вже напрямки. Тому нам потрібно все це відновлювати. Але ви погодьтеся з тим, що ряд доріг в країні сьогодні будуються, магістральних і місцевих, і в містах. Це все ті механізми, які ми створили. Час, час і тільки час дасть можливість нам зламати цей тренд. Тобто більше відремонтованих доріг і менше доріг, які розвалені. Нам потрібен час. А як робити і систему створення нових доріг, ми збудували, збудуємо і дороги. Дякую. Дякую вам. Отже, тепер 20 хвилин запитань від народних депутатів. Я прошу провести запис на запитання від народних депутатів.

Шановні колеги! Шановний Володимир Борисович! У мене питання по дорогам. По-перше, ми вдячні, що завершили будівництво дороги Одеса-Рені. Але звертаю увагу на питання про дорогу

щоб ті кошти, які залишились з дороги Одеса-Рені, рассмотреть і внести рішення по будівництву дороги до Тарутине і до пункту Серпнева з Республікою Молдова, Молдова, контрольно-пропускний пункт. І, сподіваюся, що ви дасте доручення "Укравтодору", щоб зробили конкурс на будування і ремонт дороги Болград - Нові Трояни. Чекаю відповідь. Антон Іванович, дякую за ваше запитання. Ми і цю дорогу врахували, я не пам'ятаю, там декілька десятків мільйонів в цьому році направлені на цю дорогу. Але так, як ми і обіцяли, навіть до попереднього питання, Одеса-Рені була повністю розвалена дорога, взяли на себе зобов'язання, і ми її повністю відремонтували, сьогодні вона в прекрасному стані. Ми так відремонтуємо всі українські дороги. Я ще раз наголошую, нам потрібен час. Я знаю вашу енергію і що вам потрібно більше, і сьогодні, зараз і по всім напрямкам, я з вами абсолютно згоден, що так і треба. Але все те, що у наших силах, ми будемо підтримувати, в тому числі і дороги Одеської області. Дякую за ваше запитання.

спілкувалися з фахівцями, які сьогодні фактично складають так званий кластер авіаційний український. Вони очікують від вас підтримки, і ви обіцяли, що Кабінет Міністрів виконає всі завдання, які б могли відродити повноцінне будівництво авіаційної техніки в країні. Дуже б хотів, щоб на той час, який Кабінет Міністрів ще буде працювати до виборів парламентських, формування нового Кабінету Міністрів, щоб ви приділили цьому увагу, адже авіаційна галузь могла б стати одним із драйверів росту нашої економіки. І ми все одно залишаємося однією там з десятка країн у світі, які ще можуть випускати літаки. Будь ласка, візьміть під свій особистий контроль і, подивіться, сьогодні з ваших доручень поки що не виконується Дуже дякую за ваше запитання. Насправді Харківщина є достатньо серйозним, потужним промисловим регіоном, і в тому числі все те, що стосується літакобудування, ми формували порядок рішень, які мали би бути ухвалені в підтримку. В тому числі це стосувалось і рішень українського парламенту, зміни законів. Треба сказати і віддати належне, що в українському парламенті ці рішення були ухвалені, і уряд приймав ряд рішень щодо підтримки такого підходу. Якщо ви маєте інформацію про те, що якісь процеси треба пришвидшити, будь ласка, направте їх на моє ім'я, я доручу їх розглянути, і все те, що залежить від українського уряду, я можу вас запевнити в тому, що підтримаємо літакобудівників, і в тому числі і промисловість, і в тому числі промисловість Харківщини. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступне запитання. Пані Констанкевич, вам слово. Ірина Констанкевич, 23 виборчий округ, Волинь. Я хочу звернутися до пані міністерки освіти і науки Лілії Гриневич. Шановна Лілія Михайлівна, я хотіла запитати у вас найперше, коли буде призначено освітнього омбудсмена? Друге питання: як рухається питання щодо розгляду і затвердження тарифної сітки

І, третє питання. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми вирішити позитивно питання щодо відзначення студентів Ківерцівського медичного коледжу, четверо хлопців, які на минулому тижні врятували своїми діями життя літньому чоловікові у поїзді? Ми звернулись до Міністерства охорони здоров'я, але, на жаль, в цьому міністерстві… І.М. … жодних відзнак і заохочень для талановитої, здібної студентської молоді немає. Знаю, що багато робиться в Міністерстві освіти і науки, чи можемо ми і це питання вирішити в Міністерстві освіти і науки? Дякую. Пані Гриневич, будь ласка, вам мікрофон. 10:55:31 ГРИНЕВИЧ Л.М. Дякую за запитання. Перш за все освітній омбудсмен. Ми вирішили обрати освітнього омбудсмена на конкурсі, і вже оголошено Міністерством освіти і науки такий конкурс, щоб не робити, монопольно призначати якусь людину, щоб ми обрали кращого, тому тому що, справді, позиція освітнього омбудсмена для нас є дуже важлива. Щодо заробітної плати педагогів. Хочу повідомити, що ми зараз думаємо і працюємо над новим рішенням, яким чином можна підвищити заробітну плату педагогічним працівникам. Але, коли це рішення дозріє, тоді ми його й будемо представляти в парламенті, поки що у нас ведеться з цього приводу відповідна робота. І, нарешті, я буду вдячна, якщо ви дасте подання від народного депутата з приводу і опису цієї ситуації за участю чотирьох студентів, і відповідно ми це подання розглянемо, і знайдемо спосіб відзначити і заохотити цю молодь. Дякуємо вам, шановна пані міністр. Будь ласка, наступне запитання. Народний депутат Галасюк Віктор. 10:56:42 ГАЛАСЮК В.В. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний Володимире Борисовичу, наша команда наполягає на перегляді торгівельної частини угоди з Європейським Союзом. Бо ті квоти, які сьогодні встановлені, вони є абсолютно мізерними, вони вичерпуються деякі за місяці, а деякі за десятки днів. Українські товаровиробники, передусім аграрного сектору, втрачають мільярди доларів, і це втрати кожного українця, тому що бюджет недотримує, тому що гривня через це послаблюється. Більше того, сьогодні США і Китай ведуть наймасштабнішу за всю історію торгівельну війну один проти одного. В економіці світу відбуваються тектонічні зміни, Україна може виграти суттєвий шмат світового економічного пирога у випадку, якщо не буде спостерігачем, а буде впроваджувати активну промислову політику: індустріальні парки, "Купуй українське, плати українцям", безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це те, що пропонує наша команда Радикальної партії. Що ви будете робити, щоб втілити це в життя, і щоб українці заробляли… Вікторе Валерійовичу, дякую за ваше запитання. Що стосується деяких законодавчих ініціатив, про які ви сказали, зокрема і промислових парків. Ви знаєте, що вони підтримуються урядом і включені в топ-35 економічних законів, і ми це підтримуємо. Більше того, питання щодо приєднання до енергетичних мереж бізнесу я вважаю, що має дуже швидко бути розглянуто, майже чи не негайно, тому що побудувати мале підприємство: кафе, ресторан, фабрику, все, що завгодно, магазин, - це неможливо, тому що монополісти, які володіють мережами, створюють штучні обмеження для такого підключення. Тому те, що міг зробити уряд, ми зробили, але це малоефективно, треба закон. Знову ж таки, про те, що я говорив у своєму виступі. Тому ми це повністю підтримуємо. Дивіться, що стосується перегляду умов. Ви маєте чітко усвідомлювати, що угода, вона має дві сторони: сторону України і Європейського Союзу. Сьогодні наш експорт, який переорієнтується з радянських, ну, пострадянських ринків, переорієнтується на європейські і світові ринки. Для того ми запроваджуємо механізми вільної торгівлі з країнами: Ізраїль, Канада, працюємо зараз з Туреччиною. Європейський Союз. 43 відсотки української продукції сьогодні присутні на ринках Європейського Союзу. Тобто це означає тільки єдине, що перегляд безмитного ввезення, квотування або збільшення квотування, ми постійно за це боремося, хочу, щоб ви знали це. І в понеділок я буду зустрічатися з єврокомісаром по торгівлі, і ми будемо про це говорити. Ми постійно за це боремося, перегляд, він має дві сторони. Тобто одне зобов'язання і іншої країни. Тобто враховуючи те, що це для нас самий, один із самих великих наших торгівельних партнерів, треба бути дуже обережними. І тепер що стосується самого перегляду. Я запрошую вас особисто у групу переговірників, щоб ви на передовій вели перемовини про те, що ви вбачаєте більш ефективним, ви тоді зрозумієте зсередини всю… комплекс із цього питання, тому що там є багато нюансів, взаємовиключаючих речей і взаємозобов'язуючих. Я розумію, що це не ваша безпосередньо робота і функція, але якщо ви будете мати таке бажання, я із задоволенням це вам пропоную. Дякую. Іван Спориш, Вінниччина, 15 округ. Володимир Борисович, у мене отаке невеличке запитання. Ми завжди говоримо, що ваш уряд дійсно звертає увагу на фермерські господарства. І кожен раз я виступаю і говорю, що це дійсно повернення за реконструкцію тваринницьких ферм, за будівництво, воно проводиться. На жаль, за 2018 рік деякі маленькі фермерські господарства не отримали ні копійки. Я прошу, зверніть увагу на це. Не отримали по різним там чиновницьким І друге питання. І друге питання: Чернівецький район, людські кошти вгроблені у землю, в обв'язку газифікації, 50 мільйонів людських, недержавних коштів. Залишилося цих 5-6 кілометрів приєднати нафтогазопровід, всього-на-всього 5 кілометрів. Ну зверніть на це увагу! Я знаю, що ви в силі це зробити. Дякую. 11:01:09 ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую. Є такі два джерела по газу – це через механізми соціально-економічного розвитку або Державного фонду регіонального розвитку. Тобто попрацюйте з областю або як народний депутат, і якщо будуть пропозиції, ми це підтримаємо. Що стосується програми підтримки. Дійсно, програма підтримки вже працює другий рік по будівництву нових ферм, переробних підприємств, підтримки фермерства в тому числі і збільшення поголів'я, тобто дотації на поголів'я як в особистих дворових господарствах, так і для юридичних осіб. Ця програма продовжена і в цьому році. Я зараз... в мене вперше така інформація, що хтось щось не отримав. Я зараз дам доручення виконуючому обов'язки міністра аграрної політики спільно з Міністерством фінансів, щоби вони це вивчили. Якщо у вас є детальна інформація, хто не отримав, то я прошу надати її, щоб ми не шукали по всій країні один випадок, і ми тоді швидко відреагуємо. Дуже дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Береза Борислав Юхимович, будь ласка. 11:02:09 БЕРЕЗА Б.Ю. Володимир Борисович, дуже гарний спіч був ваш з трибуни Верховної Ради. І що я хочу сказати, ви пропонуєте змінити правила політичної гри за останні півроку. Не зрозуміло, чому це не зроблено за ці 4,5 роки, які були у коаліції до того. Але якщо ви хочете – почніть зараз, наприклад, з грального бізнесу, який заполонив вулиці України. Бо саме завдяки письму та тлумаченню вашого Мінфіну їх неможливо закрити, бо вони кажуть: поки немає інших ліцензій, хай працюють ці. І саме тому не може закривати поліція ці заклади, тому... Поліція на це посилається, почніть з цього. І головне питання. Ви пропонуєте нові правила політичної гри – підтримую. Отож, я бачу, що зараз всі міністри від "Народного фронту", який вийшов з коаліції, подадуть у відставку. Я розумію, це так і відбудеться? Дякую вам. Бо політична культура починається з себе. Покажіть приклад, і ми повіримо, що все це дійсно чесне прагнення. 11:03:17 ГРОЙСМАН В.Б.

Це є перше. По-друге, жоден лист (ну, я говорю про це як людина, яка має юридичну освіту), жоден лист не може бути вищим, ніж українське законодавство, закон або інші нормативно-правові акти, тому на нього посилатися, як мінімум, це була би абсолютно юридична безграмотність. Безграмотність з боку тих, хто на нього посилається. Це перша позиція. Тому, будь ласка, надайте його. Я зараз доручу міністру фінансів. Я от запитав міністра фінансів. Вона так подивилася теж для неї це, я так думаю, що новина. Що стосується зміни правил. Дивіться, я думаю, що ми намагалися змінювати правила, але ж ви вже в парламенті теж не один день, і ви знаєте про те, що є ініціативи, які хочеться їх прийняти, але як я не заходжу в ті двері, в ті і в ті, я не можу зібрати 226 голосів для прийняття рішень. І тому, звісно, потрібна консолідація. Сьогодні є унікальна можливість, унікальна можливість перезавантажити систему на новий політичний період. Чому це важливо? Та тільки тому, що наступних 5 років мені не байдуже, якою буде Україна. Я переконаний, і вам не байдуже, якою буде Україна. Так давайте ми це зробимо. В силу різних обставин таке вікно можливості відкрилось, відкрилось, і ми можемо його сьогодні використати. Що стосується переформатування роботи уряду. Як буде створена нова коаліція, тоді нова коаліція зможе запропонувати інші варіанти. А сьогодні уряд України виконує своє обов'язки в повному обсязі, і я вважаю, що це абсолютно є логічно, особливо за 5 місяців до чергових виборів. Якби це мова йшла про те, що коаліція там за декілька років до виборів змінила формат

Шановний Володимире Борисовичу, в мене наступне питання. 1 липня має відбутися дуже важливий етап у реформуванні української енергетики, а саме: введення конкурентного ринку електроенергії, побудованого на принципах Третього енергопакета Європейського Союзу. Це те, що прийнято Законом України, це те, що є нашим зобов'язанням перед нашими європейськими партнерами. І ми всі очікували цього, але зараз за півтора місяця до цього моменту ми починаємо чути заяви про те, що треба відкласти це на рік, на два, а може, й назавжди. І особливо занепокоює те, що такі заяви ми чуємо в тому числі від представників так званої "команди Зеленського", новообраного Президента. Я хотів би вашу позицію щодо цього. Чи готовий уряд ввести конкурентний ринок електроенергії з 1 липня 2019 року, як це передбачено законом? Дякую. Дякую за ваше запитання. Що стосується ринку електричної енергії. Відповідно до закону, який був ухвалений українським парламентом, ви визначили і зобов'язали уряд ввести ринок з 1 липня 2019 року. І цей законопроект був напрацьований з нашими європейськими партнерами, міжнародними партнерами і повністю відповідає таким же ринкам, які є в країнах Європи. І всі цей закон підтримали. Тому про перенесення, такої опції абсолютно немає. Є чітко визначена дата – 1 липня 2019 року. І уряд зобов'язаний ввести всі необхідні нормативні документи. Але вводить ринок в тому числі Національна комісія регулювання ринку, яка є незалежною від уряду. Я хочу вас поінформувати, що ми координуємо цю роботу для того, щоби не було ніяких збоїв. Тепер що стосується По-перше, створення ринку, по суті, повного ринку демонополізованого, це хорошо, да, це дає конкуренцію, дає нову якість послуг і врешті-решт знижує ціну. Але на етапі впровадження ринку можуть бути різні коливання ціни. І тому для мене як Прем’єр-міністра є надзвичайно важливим, щоб на період впровадження ринку не допустити жодного зростання на ціну електроенергії як для населення, так і для промисловості, вот про що я сьогодні думаю і над чим сьогодні працюю. Тобто завдання є два. Перше – підготувати країну для введення ринку відповідно до закону, який ви прийняли. І друге – створити механізми, які би не дали можливості підвищити ціну на етапі самого впровадження ринку електричної енергії. От два завдання, які сьогодні стоять переді мною як Прем’єром і урядом. Ці завдання поставлені Верховною Радою України, я маю на увазі щодо впровадження ринку. Дякую за ваше запитання. Дякую. І лишилося 2 хвилини. Ще Долженков і Сисоєнко – 2 запитання, більше ми не встигнемо. Долженков передає Гальченкові. Будь ласка. І потім Сисоєнко. Це буде заключне запитання. Андрій Гальченко, 32 виборчий округ, місто Кривий Ріг. Шановний Володимир Борисович, я бачу, як ви інспектуєте дороги і кажете про їх якість. Це дійсно, мабуть, так, але на мапі є місто Кривий Ріг я вас особисто запрошую, щоб ми проїхали у напрямках: Миколаїв, Кропивницький, Херсон з міста Кривий Ріг, - і ви зрозумієте, що там іменно напрямки, а не дороги. Чому? Тому що люди вибирають не дорогу, а вибирають ґрунтове покриття, бо там краще їхати. Перевізники відказуються возити людей, тому що автобуси сідають на брюхо. Я прошу втрутитися в цю ситуацію і вирішити питання по поводу ремонту доріг, бо ці 5 відповідей, які мені надає інфраструктури міністерство, кажуть: "Грошей немає, но ви тримайтесь". Вельмишановний народний депутате, дуже дякую за ваше запитання. Насправді це об'єктивна реальність, що дороги будуються за гроші, а не за звернення, не за пости в Facebook чи за лайки в соціальних мережах. Так воно сталося. Ми дуже вдячні народним депутатам за проголосований дорожній фонд, що в бюджеті минулого року вперше було виділено 32 мільярди гривень з дорожнього фонду з акцизу на пальне. В цьому році понад 50 мільярдів. І в наступному, ми віримо, понад 70 мільярдів гривень буде скеровано на українські дороги. Ми звертаємося з додатковою ініціативою до депутатського корпусу закласти в бюджеті наступного року додаткових 50 мільярдів гривень, щоб ми змогли відремонтувати всі дороги, які пов'язують між собою районні центри, так звані "тешки", понад 10 тисяч кілометрів протягом одного року, і це можливо зробити. У випаду вашої дороги, про яку ви посилаєтеся. Дійсно, вона в поганому стані. Але хочу вас втішити, що цього року, в рамках експерименту по всій Україні Дніпропетровська область передала на баланс утримання приватним компаніям такі дороги. І вже вийшли на ремонт дороги, яка поєднує Дніпро і Кривий Ріг і далі іде на Миколаїв. Тому робота іде. Але знову ж таки наголошую: фінансування. Сусідня Польща: 200 мільярдів гривень в перерахунку на українську валюту на фінансування доріг плюс 80 мільярдів євро з бюджету Європейського Союзу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання. Сисоєнко Ірина Володимирівна. Володимир Борисович, звертаюсь до вас. Володимир Борисович, останнє запитання, будь ласка. В Україні є дві дитячі високоспеціалізовані лікарні - це ОХМАТДИТ і Інститут акушерства, педіатрії, гінекології Академії медичних наук. Саме там рятують життя дітей з усієї України з найбільш складними патологіями, саме там є можливість вижити вагітним жінкам з пороками серця, з онкологією і так далі, і так далі. І саме цей медичний заклад зараз знаходиться в катастрофічному стані, там терміново потрібно зробити ремонт в дитячій реанімації. Там територія, по якій гуляють мами з колясками і діти, в аварійному стані. Нещодавно обвалився міст бетонний, і, слава Богу, що ніхто не загинув і не постраждав. Бачила, як ви їздили перевіряли якість доріг. Володимир Борисович, я як голова наглядової ради ПАГу запрошую вас приїхати в цей дитячій медичний заклад. І давайте разом думати, як врятувати цю лікарню. Дякую вам. Дякую за ваше запитання. Материнство, діти - це найсвятіше. Тому, беззаперечно, треба максимально все, що можливо, акцентувати для створення там таких умов, щоби мами народжували, а дітки народжувались в нормальних, хороших, людських умовах. Хоча я розумію, що є ще дуже багато… Розумієте яке, ну, нам досталось господарство? В принципі, це ж не за один рік так руйнувалась лікарня, або не за один рік простоював ОХМАТДИТ. До речі, ОХМАТДИТ я пообіцяв декілька років назад, що ми його завершимо. Ми завершили першу частину, в цьому році завершимо другу частину, і зробимо це. Я дам доручення своєму апарату, не буду доручати ніяким міністрам і міністерствам, щоби вони вивчили і подивились, скільки це коштує, чи є у нас така можливість щось там профінансувати, щоби навести лад. І якщо така можливість є, я обов'язково її використаю. Я обіцяю ретельно подивитись. Дякую. Дякую. Отже, "година запитань до Уряду" завершена. Дякую уряду за участь в роботі Верховної Ради України. Зараз хочу зробити повідомлення, що в президію надійшла про перерву від двох фракцій:

А ми заявляли раніше, що коаліції не було. Ці дані були постійно під сьома такими печатями для того, щоби не давати можливість громадянам узнати правду. А правда полягає в тому, що ані ця коаліція, ані влада не мають вже легітимності. Окрім того, що вони не мають легітимності, вони втратили вже давно довіру. Прем'єр-міністр говорив про те, що... дякував членам коаліції про те, що вони зробили багато. А що ж вони насправді зробили? Зруйнували промисловість, знищили авіабудування, закуповують американські локомотиви, закуповують французькі вертольоти. У нас… ми перетворюємось просто в аграрну країну. Ми хизуємось, точніше, уряд хизується над тим, що зараз найбільше надходження валютної виручки від аграрної промисловості. А тому що металургія і хімія вже лягли, ви не підтримуєте ані металургів, ані хіміків. Оце було драйвером економічного росту. Про який енергетичний стимул економічного розвитку ми зараз говоримо, якщо ми не можемо досягти рівня макроекономічних показників 2013 року, коли ВВП було 183 мільярди доларів, а зараз трохи більше 110 мільярдів, коли мінімальна пенсія зараз вже менше 80 доларів? Раніше була в два рази. Мінімальні заробітні плати, девальвація – в три рази. Рівень життя населення погіршився. При цьому піднявся рівень тарифу. Чому вам аплодувати? Ви не заслужили ніяких овацій. Ви заслужили на те, щоб якомога скоріше покинути цей зал Верховної Ради. Результати президентських виборів вже показали, що антирейтинг чинної влади є критичним, що народ втратив довіру до вас. Я не розумію, чому ми повинні аплодувати уряду Гройсмана, який фактично заблокував економічно Донбас, який ввів процедуру верифікації пенсіонерам, тим самим економлячи на пенсійних виплатах сотням тисяч пенсіонерів, які живуть на неконтрольованих територіях? Ось який наслідок діяльності цього уряду, цієї коаліції і цього поки що Президента. Коли людей почали ділити по мові, по релігійним уподобанням, по тому, живуть вони на контрольованій і неконтрольованій території. І ця істерія, ця агонія буде продовжуватися до того часу, поки вони будуть при владі. Ми всі розуміємо, що вихід з коаліції і оголошення про припинення коаліції – це невдала спроба продовжити політичне життя цієї влади, яка девальвувала, яка втратила вже рейтинг довіри серед українських громадян. Але, врешті-решт, українські громадяни на виборах, чи то чергових, чи то на позачергових, приймуть рішення… Веде Вона є однією з найбільших європейських країн і, на жаль, найбідніших, самою бідною європейською країною. А такої перспективи нам не потрібно. Налагоджуємо стосунки ззовні зі всіма сусідами, в тому числі з країнами СНД, і переобираємо цю владу якомога скоріше! Шановні колеги, зараз згідно Регламенту Верховної Ради України у нас час для оголошення депутатських запитів. До президії, до Секретаріату Верховної Ради надійшов 221 запит народних депутатів України. І я переходжу до їх оголошення. Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для оперативного втручання та заміни колінного суглобу Шариковій Тетяні, мешканці села Короченки Короченки Чуднівського району Житомирської області. Віктора Развадовського до голови Житомирської облдержадміністрації щодо надання матеріальної допомоги мешканцю села Корчак Житомирського району Житомирської області Куликівському Віктору на проведення операції на серці - аортокоронарного шунтування. Юрія Бабія до Прем'єр-міністра щодо відкриття пункту пропуску в Івано-Франківській області. Вадима Кривохатька до Прем'єр-міністра щодо доцільності будівництва аеропорту між містами Запоріжжя і Дніпро. Вадима Кривохатька до Прем'єр-міністра, Голови Державної аудиторської служби України щодо перевірки використання коштів субвенції на лікування хворих нефрологічного нефрологічного профілю в Запорізькій області. Якова Безбаха до Кабміну, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерства аграрної політики, Міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури щодо можливих фактів порушення земельного законодавства. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Державного бюро розслідувань, Міністерства соціальної політики, Генпрокуратури, Дніпропетровської облдержадміністрації щодо довготривалого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства військовослужбовця Тараса Гудими на території військової частини А-0264 міста Чернівці. Ігоря Шурми до Голови Державної служби спецзв'язку та захисту інформації, заступника Генпрокурора - Головного військового прокурора щодо відкриття кримінального провадження відносно посадових осіб уряду за порушення законодавства в частині ризиків витоку медико-біологічних та персональних даних із баз даних Міністерства охорони охорони здоров`я України та електронної системи охорони здоров'я "eHealth", який може становити загрозу для життєдіяльності громадян України. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Міністерства охорони здоров`я за порушення прав народного депутата депутата України в частині ненадання інформації відповідно до вимог статті 16 Закону України про статус народного депутата. Михайла Бондаря до міністра оборони щодо забезпечення безоплатним харчуванням (обідом) військовослужбовців військової служби за контрактом категорії офіцери. Михайла Бондаря до Віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку щодо винесення

"Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" з метою створення дитячого хірургічного відділення. Владислава Бухарєва до Голови Верховної Ради, першого заступника Голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти про звернення Ради директорів закладів вищої

обов'язки Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру щодо виділення земельних ділянок учасникам бойових дій на території окремих адміністративно-територіальних одиниць Волинської області. щодо термінів здачі в експлуатацію 44-квартирного житлового будинку для військових та будівництва казарм для 14-ої ОМБр у місті Володимирі-Волинському. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Житомирської облдержадміністрації щодо проведення лікування та забезпечення ліками за рахунок бюджетних коштів; надання матеріальної допомоги. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Житомирської облдержадміністрації щодо проведення оперативного втручання, лікування та забезпечення ліками за рахунок бюджетних коштів; надання матеріальної допомоги та забезпечення санаторним лікуванням. Ігоря Котвіцького до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Харківської облради, Харківського міського голови, голови Харківської облдержадміністрації

Чернігівського професійного ліцею побуту. Анатолія Гіршфельда до Прем'єр-міністра щодо приведення розміру освітньої і медичної субвенції на 2019 рік для Лозівської міської ОТГ у відповідність до фактичних потреб. Сергія Соболєва до міністра юстиції, міністра внутрішніх справ, Генпрокурора про незаконні дії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кобелєвої Алли щодо реєстрації права власності на квартири у місті Запоріжжі, належні громадянам Солонніковій Ірині і Солоннікову Ярославу, без відому законних власників і без достатніх підстав за Товариством з обмеженою відповідальністю "Кей-Колект". Юрія Бойка до Прем'єр-міністра щодо підвищення рівня соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тараса Кременя до Прем'єр-міністра стосовно проведення позапланової службової перевірки діяльності Миколаївської облдержадміністрації. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра щодо незадовільного виконання державного бюджету.

Хмельницької облдержадміністрації щодо відмови у встановленні групи інвалідності. Василя Німченка до Голови Нацполіції, Генерального прокурора України щодо вчинення нападу на керівника Львівської регіональної організації політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Іваночко Інну, що відбувся 9 травня 19-го року. Олександра Гереги, Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра, Голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо моніторингу, перевірки та реагування на факти порушень побутових споживачів природного газу. Олександра Гереги, Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра щодо виконання законодавства у частині фінансування загальної середньої освіти у приватних коледжах за рахунок коштів державного бюджету. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо необхідності удосконалення системи регулювання та фінансування державних програм по забезпеченню молодіжного житлового будівництва. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо затвердження нової державної програми захисту і збереження лісів. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо створення та діяльності Експортно-кредитного агентства. Ігоря Лапіна до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо вжиття невідкладних заходів з метою надання медичної допомоги громадянці Линник, яка хвора на порфірію. Ігоря Лапіна до міністра освіти і науки щодо прогалин в нормативних актах, якими регулюється принцип територіального зонування меж обслуговування загальноосвітніх закладів. до міністра оборони України про відсутність здійснення відповідних заходів реагування Міністерством оборони України по розслідуванню причин потужного вибуху, який стався в ніч на 23 березня 2017 року на військовій базі - найбільшого в Україні складу боєприпасів (в/ч А 1352, 65 арсенал ЦРАУ Збройний сил України). Едуарда Матвійчука до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соцполітики, Вінницької облдержадміністрації, Одеської облдержадміністрації, Одеської міськради, Акціонерного товариства "Українська залізниця" стосовно необхідності всебічного реагування на звернення мешканця міста Одеса Мельника Володимира Володимировича щодо надання матеріальної допомоги на продовження комплексного лікування та соціального захисту. Романа Мацоли до виконуючого

про спричинення тяжких травм Марії Гречусі медперсоналом ТОВ "Міжнародна клініка відновного лікування", непроведення виплат за завдану шкоду її здоров'ю та довготривале проведення досудового розслідування за вчиненим кримінальним правопорушенням. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора про протиправну діяльність ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" при видобутку піску на території Полтавської області, вжиття заходів по припиненню його незаконних дій та притягненню службових осіб до відповідальності за завдані збитки. Олександра Грановського до міністра освіти і науки щодо передачі багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Гагаріна, 52, місто Харків, до комунальної власності територіальної громади міста Харкова. Василя Петьовки до Прем'єр-міністра щодо вдосконалення виплат надбавки педагогічним працівникам.

щодо необхідності виділення субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на капітальний ремонт ділянки комунальної дороги у селі Тур'є Старосамбірського району Львівської області. до голови Київської обласної державної адміністрації щодо необхідності виділення коштів з бюджету Київської області на капітальний ремонт центральної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в місті Тараща Київської області. Віталія Гудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на капітальні ремонти закладів освіти Ставищенського району Київської області. Надії Савченко до СБУ, Генпрокурора, директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про інформування щодо ходу досудового розслідування стосовно причин потужного вибуху в ніч на 23 березня 2017 року на військовій базі, найбільшого в Україні складу боєприпасів (в/ч А 1352, 65 арсенал ЦРАУ Збройний сил України), що розташований неподалік від міста Балаклея Харківської області. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального розвитку щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування нового приміщення Березівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад" Рокитнівського району Рівненської області. Оксани Білозір до Генерального прокурора щодо вжиття належних заходів захисту прав громадян на житло. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра щодо вжиття належних заходів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої майну місцевих жителів внаслідок пожежі на військовому складі поблизу міста Ічня Чернігівської області. Олександра Кодоли до Голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця", міністра інфраструктури щодо забезпечення належних умов пересування та зручного доступу до платформ пасажирам станції Ніжин Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Василя Яніцького до голови Рівненської облдержадміністрації, Вараського міського голови Рівненської області щодо забезпечення належного функціонування навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня" №10 Вараської міської ради Рівненської області. Оксани Білозір до міністра юстиції щодо неналежних умов перебування засуджених в Черкаській виправній колонії №62. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра щодо збереження галузі виноградарства та виноробства в Україні, створення сприятливого конкурентного середовища на ринку продукції виноробства та напрацювання стратегії її розвитку. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра щодо продовження у 2019 році

Сергія Дунаєва до Прем'єр-міністра, міністра енергетики, першого заступника голови Луганської облдержадміністрації про недопущення зміни назви державного вугледобувного об'єднання як етапу у зміні форми власності та приватизації без урахування інтересів трудового колективу. Ігоря Котвіцького до заступника голови Державного агентства лісових ресурсів, міністра екології щодо протидії самовільному випалюванню та знищенню рослинності, засміченню лісів відходами. Олексія Гончаренка до Генерального прокурора про стан досудового розслідування кримінального провадження щодо народного депутата України Мосійчука Ігоря, якого у вересні 2015 року затримували в будівлі Верховної Ради за підозрою у хабарництві, а також про надання офіційної відповіді Генеральної прокуратури щодо причин тривалого розслідування цього резонансного кримінального провадження. Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра щодо бездіяльності правоохоронних органів про розслідуванні розкрадання природних ресурсів на території села Городище Черняхівського району. Павла Дзюблика до міністра внутрішніх справ щодо шахрайських дій на території Народицького району Житомирської області. Максима Бурбака до міністра освіти і науки щодо створення навчально-практичного центру на базі Кельменецького професійного ліцею з професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва". Тараса Батенка до Прем'єр-міністра, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо захисту прав побутових споживачів, яким не забезпечено комерційний облік природного газу та щодо врегулювання деяких питань споживання природного газу побутовими споживачами

щодо забезпечення безпеки дорожнього руху мешканців житлового масиву "Райдужний" у Дніпровському районі міста Києва. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо відновлення асфальтного

непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР). Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра щодо компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення). Романа Семенухи до Прем'єр-міністра щодо вжиття заходів у зв'язку з незадовільним станом конструкції Південнобузького (Варварівського) мосту через річку Південний Буг у місті Миколаєві. Сергія Рудика до виконуючого обов'язки Смілянського міського голови Черкаської області щодо стану реалізації міської цільової програми "Громадський бюджет міста Сміла на 18-19 роки" та невідкладного виділення фінансування на реалізацію проектів, які обрали сміляни. Сергія Рудика до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра фінансів щодо збільшення обсягу медичної субвенції для недопущення простроченої заборгованості з виплати заробітної плати медичним працівникам міста Сміла Черкаської області, а також збільшення обсягу фінансування на проведення інформатизації лікувальних закладів, які перетворюються у комунальні некомерційні підприємства. Романа Семенухи до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо питання безоплатної передачі земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Володимира Парасюка до Прем'єр-міністра щодо перевірки можливих неправомірних дій з боку посадових осіб Кабінету Міністрів України відносно ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю "Моршинський санаторій "Пролісок" для дітей з батьками", що розташований за адресою: Україна, Львівська область, місто Моршин, вул. Проліскова, 8. Володимира Парасюка до тимчасово виконуючої обов'язки міністерстра охорони здоров'я, Генерального прокурора, директора Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації щодо можливої незаконної реорганізації єдиного в західній Україні дитячого кардіохірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Олександра Вілкула до міністра соцполітики щодо соціального захисту сімей з дітьми-напівсиротами, які є неповними внаслідок смерті одного з батьків (батька або матері) станом на травень 2019 року та стану їх пенсійного забезпечення. Ірини Констанкевич до міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора України щодо розслідування факту побиття журналістів ДП ТРК "Аверс". Ірини Констанкевич до міністра оборони, Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил, Генерального прокурора України щодо відновлення історичної справедливості, визнання бойового шляху бійців 51 окремої гвардійської механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Павла Різаненка до Голови Національного банку України щодо матеріалів інспекційних перевірок державних банків. Павла Різаненка до прокурора Київської області щодо вжиття заходів прокурорського реагування з метою усунення порушень вимог екологічного законодавства. Олександра Бригинця до голови Київської міської державної адміністрації щодо можливо незаконного будівництва, що перешкоджає

будинку-інтернаті. Юрія Павленка до міністра освіти і науки, голови Барашівської сільської ради, голови Ємільчинської районної державної адміністрації, голови Житомирської обласної ради, голови Житомирської обласної державної адміністрації про грубе порушення прав дітей на захист від насильства та булінгу у Киянській ЗОШ ст. Ємільчинського району Житомирської області. Руслана Сольвара до голови Київської обласної державної адміністрації щодо прискорення вирішення питання утворення Гатненської об'єднаної територіальної громади, що включає селища Гатне, Віта-Поштова та Юрівка, з адміністративним центром у селищі Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Руслана Сольвара до голови Київської обласної державної адміністрації щодо вирішення питання фінансування ремонту доріг місцевого значення у Фастівському районі Київської області. Василя Петьовки до Прем'єр-міністра щодо врахування інтересів працівників лісопереробної галузі гірських районів та врегулювання проведення акціонерних торгів з купівлі необробленої деревини. Сергія Власенка до глави Адміністрації Президента щодо можливого зловживання Президентом України Петром Порошенком своїми правами після програшу в другому турі виборів Президента України, які відбулися 21 квітня 2019 року. Групи нардепів (Суслової, Побера та інших, всього 4-х) до віце-прем'єр-міністра з питань європейської євроатлантичної інтеграції, міністра внутрішніх справ щодо захисту прав осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які були звільнені під час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Руслана Демчака до віце-прем'єр-міністра Павла Розенка щодо надання роз'яснення обчислення пенсійного віку мобілізованим особам, які проходили службу в ЗСУ і часу перебування в зоні АТО. Руслана Демчака до Прем'єр-міністра, голови правління Пенсійного фонду України щодо перерахунку пенсій колишнім військовослужбовцям. Юрія Левченка до комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва", комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва", комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району міста Києва", комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва", комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району міста Києва", комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва", комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району міста Києва", "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва" щодо невиконання рішення суду, яким було визнано незаконним розпорядження Голови КМДА Кличка щодо підняття тарифів на послуги з утримання будинків і споруд Юрія Левченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо невиконання рішення суду, яким було визнано незаконним розпорядження голови КМДА Кличка щодо підняття тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра щодо питання забезпечення житлом окремих категорій Івана Мельничука до Барського міського голови, голови Вінницької облдержадміністрації щодо забезпечення необхідним засобом для пересування громадянки Кучер. Юрія Тимошенка до Генпрокурора щодо неналежного та неефективного здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень. Юрія Тимошенка до Прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ Голови СБУ щодо здійснення ймовірного незаконного тиску на колектив державного органу. Ігоря Алексєєва до Київського міського голови щодо усунення аварійно-небезпечної ямковості дорожнього покриття автомобільної дороги по вулиці Косенка у Подільському районі міста Києва. Ігоря Алексєєва до Прем'єр-міністра щодо підвищення безпечних умов дорожнього руху. "Хмельницькобленерго" Козачуку щодо підвищення якості обслуговування споживачів електроенергії в Ізяславському районі Хмельницької області. Андрія Шиньковича та Олександра Гереги до міністра оборони, Секретаря Секретаря Ради нацбезпеки і оборони щодо присвоєння загиблому в зоні проведення антитерористичної операції Матвійцю Роману Михайловичу звання Героя України посмертно. Олександра Дубініна та Тараса Батенка до Прем'єр-міністра щодо посилення соціальної підтримки сімей з дітьми шляхом покращення матеріального становища багатодітних сімей та створення належних умов для виховання дітей

Міністрів України для проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на 2019 рік. Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра України щодо необхідності забезпечення Кабінетом Міністрів України своєчасної розробки тарифів програми медичних гарантій для внесення якісного проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" з урахуванням видатків на реалізацію програми медичних гарантій у розмірі не менше 5 відсотків

кримінального провадження № 12018220190000643 від 23 червня 2018 року у справі Водяницького Сергія Лещенка до Прем'єр-міністра щодо забруднення озера "Гарячка" в Дарницькому районі міста Києва. Сергія Лещенка до Київського міського голови щодо створення належних умов для школярів. Юрія Дерев'янка до Прем'єр-міністра щодо необхідності виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для усунення наслідків негоди, що мала місце 1 травня 2019 року Валерія Писаренка до голови Рахункової палати щодо необхідності

акціонерної компанії "Нафтогаз України", міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо надання офіційного роз'яснення про ситуацію з коливанням ціни на природний газ для населення. Михайла Головка до Прем'єр-міністра, міністра освіти і науки, міністра культури щодо виділення коштів на завершення капітального ремонту в

стосовно розгляду звернення в інтересах трудового колективу ВАТ "Одеський завод "Центролит" щодо вжиття заходів з дотримання чинного законодавства, виплати заборгованості по зарплаті за виконану роботу та відновлення порушених прав. Юрія Берези до Прем'єр-міністра щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно голови Держпраці Чернеги Романа за фактами перешкоджання діяльності Громадської ради при Держпраці. що в тому числі призвело до утворення заборгованості із заробітної плати на підприємстві, а також до невикористання у повній мірі потужностей підприємства, що негативно вливає на стан доріг та розвиток П'ятихатського району Дніпропетровської області. Роберта Горвата до міністра фінансів щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств та розвитку виробництва теруарних вин. Шановні колеги, ми завершили з вами оголошення 221 депутатського запиту. Також я хочу наголосити, що згідно Регламенту народні депутати України мають право зареєструвати своє своє незадоволення, заяву про незадоволення відповіддю, яка надійшла на їх депутатські запити, і претендувати, вимагати право на виступ. До президії надійшла низка заяв від народних депутатів України, які звернулися з такими запитами. Будь ласка, я запрошую до слова. Народний депутат України Сергій Лещенко, прошу вас. Доброго дня, шановні громадяни України. Я сьогодні виступаю невдоволений відповіддю на запит, який я направляю в інтересах киян громади міста Києва, мешканців Подільського району. Це настільки примітивно, що мені навіть соромно про це з трибуни парламенту казати, бо йдеться про ремонти підземних переходів, накриттів над підземними переходами. Хіба це питання взагалі для Верховної Ради для того, щоб ми з головної трибуни країни про це говорили? Але, на жаль, це доводиться робити, тому що навіть в таких елементарних речах ми бачимо або саботаж або бездіяльність влади міста Києва. Ми разом з громадою направляли десятки звернень по безлічі проблемних питань, були в мера на прийомі. Ми чуємо якісь обіцянки, отримуємо відписки, але, на жаль, процес стоїть. Йдеться про підземний перехід на перетині вулиць Наталії Ужвій та проспекту Правди в Подільському районі Києва. Я звертаюся до київської влади. Ну, будь ласка, вже досить займатися оцією маячнею, що ми змушені навіть з трибуни парламенту робити елементарні речі для благоустрою нашої столиці! Я вже не буду казати про дерибани землі, про те, які будують одоробла багатоповерхові по всьому місту, вся земельна мафія і вся ця іде нерухомість, потім в політичні проекти ці гроші вкладаються, відмиваються і потім через політичні інституції знову і знову ми отримуємо корумповану владу. В мене лишається ще півтори хвилини, які я хочу приділити іншій темі. Йдеться про цинічне, абсолютно безпринципне, брудне намагання Генерального прокурора Луценка втриматися на своїй посаді для того, щоб не йти у відставку, тому що він політично вже закінчив будь-який кредит довіри до себе. Він політичний банкрут, він людина, яка має іти геть з Генеральної прокуратури і не ганьбити це крісло. Але для того, щоб зберегти це, він розігрує абсолютно підлий сценарій, втягуючи всю Україну як розмінну монету в американську політичну кампанію по виборах Президента. Він зв'язався з одним із неофіційних радників Президента США Джуліані і в такий спосіб запропонував: "Ти мене тут "кришуй" в Україні, ти мене підтримуй, ти мені давай, тисни на українського новообраного Президента Зеленського, а я буду все тобі тут робити, все, що ти скажеш, щоб допомагати вам в американських виборах". Нас, як футбольний м'яч, вкинули вкинули на це поле, щоб вони в Америці розігрували українську карту перед виборами 2020 року. Він і його заступник Холодницький за останні 2 доби порушили 2 кримінальних справи проти мене, намагаючись мене втягнути в це протистояння. Я вимагаю від парламенту і від Луценка: негайно внесіть подання про зняття з мене депутатської недоторканності. Викликайте на допити, тільки не втягуйте всю Україну в цей ганебний спектакль, який ви розігруєте, щоб не іти з посад, які вам не належать, тому що ви були найняті на роботу громадянами… Дякую. Колеги, все-таки прошу по темі запиту виступати наступного разу. 15 секунд завершити, але прошу по темі запиту. ЛЕЩЕНКО С.А. Я виступав по темі запиту. І закінчую свою репліку. Не розігруйте цю дешеву виставу, ідіть геть з посад. Якщо треба, будь ласка, проводьте всі необхідні слідчі дії, але не треба робити українських громадян заручниками ваших амбіцій... Шановні колеги, вибори закінчились, в понеділок о 10-й годині буде інавгурація нового Президента. Але я думаю, що ці вибори ще довго будуть знаходитися в сфері зацікавленості правоохоронних органів, незважаючи на те, що Президент, який іде, розказував, що це були найчесніші вибори. Можливо, другий тур так, тому що сфальсифікувати різницю в 50 відсотків між ним і новообраним Президентом було неможливо. Але, якщо ми повернемося до першого туру, то ми побачимо і використання адміністративного ресурсу, і збудовану сітку Порошенка, і маніпуляції в засобах масової інформації, і створення в Україні "Russia Today", яке чомусь називається "Прямий" канал", і використання там пропагандистів замість журналістів, які точно не розуміють, що таке журналістські стандарти. Одним із елементів фальшування і впливу на волевияв громадян України до першого туру і під час першого туру була зовнішня рекламна кампанія Петра Порошенка. На жаль, бережливість Петра Олексійовича не дозволила йому витрачати власні кошти, коли він був Президентом, на свої передвиборчі плакати, і він запускав ці плакати як соціальна реклама. плакати, які підписані іменем Петро Порошенко, чомусь вважалося соціальною рекламою і чомусь вони розміщувалися безоплатно. Після того, як я отримав відповідь про те, що частина плакатів, білбордів Президента не оплачені, я звернувся до Адміністрації Президента України з проханням пояснити, хто оплачував рекламні борди Порошенка під час його виборчої кампанії. Звичайно, мені написали відповідь ні про що, як завжди, відповідь про те, що вони не знають, як це відбувається, що вони не мають до цього жодного відношення, що вони взагалі не розуміють, що це таке, як це з'явилося, коли це з'явилося і так далі. Я підкреслюю ще раз, все це свідчить про одне єдине6 все це свідчить про те, що перший тур виборів Президента України був, вочевидь, нечесним. Перший тур виборів Президента був, вочевидь, зманіпульований. До речі, я забув згадати ще таку видатну програму сучасності, як програма "Турбота", якою купувалися виборці на користь Петра Олексійовича. я забув згадати масові опитування і масові збори персональних даних за підписом Президента України. Я забув згадати проведення низки заходів кандидатом в Президенти, але чомусь вони висвітлювались як заходи Президента, тобто безкоштовно. Тобто агітація по телебаченню здійснювалася безкоштовно. І за наслідками всього цього нам кажуть, що вибори були чесними. Тому я думаю, що правоохоронні органи нададуть оцінку чесності першого туру президентських виборів. Дякую. Шановні колеги, я хочу нагадати про одну справу, яку хотіли зіпсувати виборами і назвати політичною технологією, але яку ми не забули. Я маю на увазі справу про вбивство Катерини Гандзюк. Дуже багато людей по всій країні: активісти, журналісти, громадські діячі, політики - відстоювали право її рідних знати, хто її вбив. І цієї суботи в країні відбудеться наймасштабніша акція щодо вбивства активістів, нападу на активістів по всій країні. 40 міст в Україні встануть в один ряд о 12 годині у ваших містах. До нас також приєднаються люди з Нью-Йорку, Берліну і інших країн. Активісти і журналісти вийдуть з одним питанням: хто вбиває активістів в Україні? Хто чинить на них тиск? Це відбувається не тільки в місті Херсоні, це відбувається в Харкові, це відбувається в Сєвєродонецьку, це відбувається в Києві, це відбувається в Одесі. В Одеській області, яку називають кримінальною столицею країни, досі працює і вільно функціонує "Одеська народна республіка", яка під прикриттям правоохоронних органів і місцевої влади чинить тиск на усе, що стосується проукраїнського і в місті, і в області. Звернення до Генеральної прокуратури призвело до того, що Генеральна прокуратура відправила наш запит до Служби безпеки. Служба безпеки відправила на місцеву поліцію. І тепер місцеві правоохоронні органи самі себе розслідують. І ми вимагаємо і просимо всіх, хто чує цей виступ: в суботу о 12:00 у ваших містах пройде акція протесту з першим питанням до Володимира Зеленського. Тому що саме він буде тепер відповідати, хто буде Генеральним прокурором, хто будуть прокурорами в містах, хто буде керувати Службою безпеки і хто буде очолювати Службу безпеки у всіх регіонах. Саме ті люди дозволяли вбивати активістів, нападати на них, розстрілювати, погрожувати, в тому числі в тих містах, в яких досі функціонують проросійські сили. Ми будемо просити лише одного: показати нам прізвища тих людей, які замовляють вбивство, навіть якщо вони під прикриттям чинної влади, колишньої влади або нової влади. Дякую. Шановні колеги, відповідно до Регламенту Верховної Ради України я зараз оголошую перерву до 12 годин 30 хвилин. І хочу нагадати всім народним депутатам України, що після перерви депутати зможуть взяти участь у виступах під час традиційної рубрики виступів у "Різному". Я дуже прошу всіх вчасно повертатися до сесійної зали, всім бажаючим записатися на виступ. І рівно о 12:30 у вас буде така можливість. А зараз оголошується перерва до 12

Запрошую до слова народного депутата Івана Спориша. Йому передав слово колега. Іван Спориш "Блок Петра Порошенка", Вінниччина, не в коаліції. насамперед, я хочу сказати, що все-таки вихід сьогодні "Народного фронту" з коаліції – це не є погано. Що робиться, то робиться до кращого. І, мабуть, ми не будемо падати духом, а все буде добре. Верховна Рада як працювала, одна з найкращих Верховних Рад, так і буде працювати. Але, знову ж таки, свій виступ, і я б хотів би, щоб всі, кожен з нас, хто сьогодні виступає, почав говорити або хоча би згадував сьогодні за депортацію кримських татар. Це дійсно злочин, це злочин, який зробили комуняки. І ми сьогодні по всій Україні, ми сьогодні всі, хто виступає, повинні за це говорити. Тому що дуже хотілося б, щоб, все-таки, кримські татари на своїй рідній землі відчували себе дійсно хазяїнами. На жаль, на сьогодні також цього немає, тому що ми бачимо, що режим Путіна все робить, щоб вони себе там вільно не почували. Тому, я думаю, що ми дуже і дуже повинні співчувати кримським татарам і говорити все, щоб чимбистріше вони були вільні. Друге, що б дуже б хотілося мені звернути увагу, і я скажу, що сьогодні вже задавав запитання до Прем'єр-міністра, говорив за те, що, все-таки, вони повинні, Кабінет Міністрів, звертати увагу на простих фермерів. Ми сьогодні не говоримо за великі холдинги, ми сьогодні не говоримо за великі компанії, ми сьогодні говоримо за простих фермерів. І саме чому було у мене запитання і стосувалося того, що все-таки повернення коштів на будівництво, на реконструкцію тваринницьких ферм повинно відбуватися і в першу чергу це для дрібних фермерських господарств. Але ми бачимо, все навпаки: великі холдинги отримують кошти, а дрібні фермерські господарства – уже по залишку. І саме тому, по залишку, получилося так, що багато фермерських господарств не змогли отримати ці кошти. Тому я дуже хотів би, я б хотів би, щоб Кабінет Міністрів, і сьогодні сам Прем'єр-міністр Міністерству агрополітики дав завдання провірити це все. Крім того, знову ж таки, хотів дуже звернути увагу, на моєму окрузі, а ми повинні зараз думати за своїх людей постійно, на моєму окрузі саме є Чернівецький район, де, знову ж таки, нагадую, де люди уклали у землю на газифікацію Чернівців, на газифікацію села Мазурівки 50 більше мільйонів гривень. Оці кошти, на жаль, вони сьогодні втрачені і дуже б хотілося, щоб "Нафтогаз", щоб звернув увагу Кабінет щоб все зробили, щоб все-таки ці кошти не були даром вкладені, щоб все-таки можна було цю підвідну трубу цих 6 кілометрів допомогти. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Оксану Шановні колеги, шановні співгромадяни! Завтра, 18 травня, Україна, кримськотатарський народ в окупованому Росією Криму. Весь світ, де є кримськотатарська і українська діаспори, будуть відмічати 75 роковини здійсненого Радянським Союзом геноциду кримськотатарського народу 18 травня 1944 року. 18 травня, завтра, в Києві, а також у Харкові, Одесі, в Херсоні і Херсонській областях, і в інших місцях материкової частини України відбуватимуться чисельні меморіальні заходи з вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Такі заходи відбуватимуться і у тимчасово окупованому Криму, кримськотатарська громадськість буде збиратися з окремими заходами, без контролю і опіки окупаційної влади. По всьому світові, у десятках країн, організації кримськотатарської та української діаспори, за допомогою українських дипломатів виступатимуть організаторами багатьох жалобних заходів. Ви знаєте, що 9 травня парламент Латвії першим з іноземних парламентів, визнав депортацію кримськотатарського народу геноцидом. о 12:00 по всій території України оголошуватиметься хвилина мовчання, за допомогою електронних ЗМІ. Ця хвилина буде оформлена звуками метроному. О 18:00 завтра в Києві на Майдані Незалежності відбуватиметься жалобний мітинг з вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Я, користуючись цією нагодою, що виступаю з трибуни Верховної Ради і нас слухають співгромадяни, хочу закликати і запросити всіх, хто може собі це дозволити, завтра в Києві обов'язково о 18-й годині прийти на Майдан Незалежності і бути пліч-о-пліч з кримськими татарами, з українцями, які були вимушені покинути Крим внаслідок тимчасової окупації. Це буде не лише шанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, це буде демонстрація нашої підтримки сьогодні все ще окупованому Криму і сотням-сотням тисяч кримських татар, і етнічних українців, які живуть в нашому українському Кримові. Завтра о 18:00 на Майдані Незалежності. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Галасюка, йому передали слово двоє його колег, регламент 6 хвилин. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, наша команда наполягає на радикальній зміні економічної політики країни. Треба проводити економічну політику не в інтересах закордонних кредиторів чи іноземних послів, а в інтересах кожного 43 мільйонів українців, і яскравим прикладом цього є нинішня енергетична політика. Тарифи на газ в Україні, як наслідок, плата за комунальні послуги суттєво громадяни не здатні платити такі європейські тарифи при найнижчому у Європі рівні заробітних плат і пенсій. Україна видобуває власний газ, який дозволяє забезпечити левову левову частку потреб і населення, і промисловості. Разом з тим, під диктовку МВФ нинішній уряд, нинішня влада завищили ціни на український газ до європейського рівня, чим поставили мільйони українців у скрутне становище. Люди не здатні платити ці завищені платіжки, в результаті заборгованість за житлово-комунальні послуги вже сягнула 70 мільярдів гривень. Це абсолютно величезна сума, сума, яка є вироком в енергетичній і економічній політиці нинішньої влади. Взагалі, енергетика повинна бути трампліном для розвитку економіки, а не тягарем на шиї у кожного українця. Команда Радикальної партії пропонує конкретний план, як це змінити. Справедливе ціноутворення на газ, масштабна енергомодернізація, зменшення енергозалежності України від викупного палива, а також збільшення українського газовидобутку, платити українським шахтарям і газовидобувникам, а не за кордон перераховувати мільярди доларів щороку іноземним державам. Це те, що сьогодні просто зобов'язана зробити нова влада для того, щоб виправити помилки попередньої. Більше того, ми бачимо, що сьогодні на очах розгортається найбільша торгівельна війна Сполучених У світовій економіці відбуваються тектонічні зміни, яких світ ще не бачив, з'являються нові ринкові ніші, нові можливості. І тільки від української влади залежить, чи Україна залишиться спостерігачем, чи стане потужним гравцем на цій арені і зможе взяти суттєвий суттєвий шмат економічного пирога, для того, щоб збільшити пенсії і заробітну платню українцям і створити мільйони нових робочих місць. По суті оця торгівельна війна між США і Китаєм, це можливість створити в Україні сотні тисяч і навіть мільйони нових робочих місць, як це передбачає план Радикальної партії. Але для цього, безумовно, недостатньо спостерігати, для цього треба негайно і приймати промисловий пакет реформ, який запропонований нашою командою і щодо якого ми сьогодні зверталися зранку у нашому запиті Дуже конкретні промислові ініціативи, які підтримані Федерацією роботодавців України, в маніфесті роботодавця, які підтримані Українською спілкою промисловців і підприємців в антикризовому плані, які підтримані українською бізнес-асоціацією. Про що ці ініціативи? Про створення робочих місць, про залучення інвестицій, про розвиток виробництва і про підвищення заробітних плат, а значить і пенсій в Україні. Це передусім пакет законопроектів про індустріальні парки, це потужні інвестиційні стимули, які дозволять Україні не лише брати участь, а вигравати в конкуренції за інвестиції, за нові робочі місця, за новий експорт і виробництво. І цей пакет законопроектів має бути поставлений на наступний четвер і прийнятий парламентом, як цього вимагають українські роботодавці і виробничники. В парламенті на розгляді знаходиться законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Команда Радикальної партії пропонує позбутися тієї корупції, штучних інвестиційних бар'єрів, які десятиріччями будувалися в Україні. Ми хочемо зробити, щоб українська енергетика, інфраструктура працювала, як в США і Ізраїлі. Якщо будується нове: агрокомплекс, виробництво, цех, - приєднання має відбуватися без жодних поборів, без жодної бюрократії. Відповідний законопроект вже погоджений Комітетом промполітики і підприємництва, який є головним щодо його розгляду, він готовий для прийняття в залі. Треба приймати негайно. Наступна ініціатива - абсолютно революційний для України законопроект: "Купуй українське, плати українцям". Сполучені Штати Америки живуть за законом "купуй американське" з 1933 року, а ми тільки зараз переймаємо їх досвід. Так от, краще це зробити зараз, ніж ніколи. Треба зробити все, щоб Україна перестала бути сировинною колонією успішних і заможних сусідів, щоб ми перестали бути донорами талановитих людей, робочих рук, інтелекту для інших країн, щоб ми самі - вся українська нація, а не окрема купка людей, забагатіли на розвитку промисловості, економіки, підприємництва і впровадження інновацій. Саме такий план пропонує команда Радикальної партії. Для того, щоб все відбулося найшвидше, не тільки податкові стимули, не тільки преференції для українських виробників, а ще й радикальна зміна монетарної політики. Це той проект змін до Конституції, який ми внесли в парламент, і він вже підтриманий профільним комітетом, щоб український Нацбанк, як і Федеральна резервна система США, відповідав в тому числі за сприяння довгостроковому економічному зростанню і за подолання безробіття. Оце є справжня проукраїнська економічна політика. Підтримайте, незалежно від вашої партійної приналежності. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Бондаря. 12:46:31 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, Бродівський, Буський, Кам'янка-Бузький і Радехівський райони. На жаль, сьогодні не вдалося задати питання віце-прем'єру Зубку по питанню зміни меж міста Радехова. Але коли я до нього підійшов і поспілкувалися окремо вже, він запевнив, що подання опрацьовується в міністерстві і найближчим часом буде подано в інші міністерства, які мають погодити і підписати. Тобто збільшення меж міста Радехова, я надіюсь, до кінця цієї каденції ще парламент затвердить. Тому що фактично 4,5 роки я як депутат-мажоритарник 119 виборчого округу добиваюся, в тому числі разом з міською радою, зміни цих меж. на жаль, ці кола пекла, які проходять – і геокадастру, і різних міністерств, і погоджень, надіюся, все-таки, вони завершаться, і завершаться логічно для Радехівського району, для міста Радехова. І також хочу звернутися до Міністерства охорони здоров'я: також питання по Радехову – це гемодіаліз. 15 чоловік в районі є хворих на цю хворобу, постійно проблематика – щоб добратися на процедури, треба долати в громадському транспорті тільки в одну сторону біля 70 кілометрів, 140-150 у дві сторони, і це як для людей, які мають таку проблему – гемодіаліз, тобто це не дуже добре, не дуже корисно. І спільними зусиллями з міською радою, з районною, з обласною вдалося знайти приміщення, частково залучити кошти для ремонту цього приміщення. Але виникає проблема з кадрами. Неодноразово вже зверталися в центральну районну лікарню, проводили зустрічі з лікарями. На жаль, такого фахівця зараз немає – нефролог. І тому хочу звернутися до Міністерства охорони здоров'я, щоб також долучилося, вплинуло на ту ситуацію порадою, активним прийняттям участі, не тільки щоб знайти цього лікаря, а десь, напевно, більше якимись програмами, щоб таких фахівців було більше, десь залучалося, тому що, повірте, хвороба дуже складна і треба створити якомога більше позитивних умов для цього, щоб ці люди, які хворіють на неї, мали можливість лікуватися. Дякую. Надіюсь на тісну співпрацю. Дякую. Запрошу до слова народного депутата Кривошею. Будь ласка. Геннадій Кривошея, фракція "Народний фронт". Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановні українці! Декілька днів назад у нас в країні був, ми відзначали День сім'ї. І от сьогодні свій виступ я хотів би присвятити саме цьому питанню. От мені приємно, що наверху є наше молоде майбутнє покоління, наші майбутні парламентарії, в нас тут є колеги. Я думаю, що кожен, в принципі, має пряме відношення до цього слова, чарівного, мабуть, слова "сім'я", і я хотів би на цьому закцентувати увагу. В селі Войнівка Олександрійського району Кіровоградського області є дитячий будинок "Перлинка". Я хотів би з цієї великої трибуни привітати діток, весь керівний склад, всіх працівників даного дитячого будинку, хотів привітати з їхнім великим святом будинку: дитячому будинку 18 числа буде 20 років. Дитячий будинок є не досить великим, але досить досить дружнім і досить справжнім по відношенню саме один до одного, тобто вони є справжньою сім'єю. І от я хотів би закцентувати увагу кожного українця на те, що, люди добрі, бережіть сімейні цінності, звертайте увагу на те, як ви відноситесь до своїх рідних, близьких, до своїх друзів. Тому що саме ці діти, які живуть в дитячих будинках, вони найбільше це розуміють. За останні 3 роки з цими дітьми ми пройшли дуже багато і хорошого, і поганого. Ми їздили з ними на екскурсію в Київ. Ми відвідували музей Пирогово, ми відвідували Але досить часто до мене вони зверталися з питанням саме лікування в дитячому центрі ОХМАТДИТ. Окремо я хотів би подякувати керівнику ОХМАТДИТу і подякувати тим лікарям, які надають їм безкоштовну допомогу і підтримку саме в лікуванні. Це, мабуть, все, що я хотів би на сьогодні сказати. Я хотів звернути увагу ще раз кожного: бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Тому що Україна має бути цілісною, єдиною країною, великою дружньою сім'єю. Щастя всім! Дякую. Дякую. І запрошую до слова народного депутата Леонід Ємець, фракція "Народний фронт", місто Київ. Шановні кияни! Шановні українці! Дорогі колеги! Вас тут небагато, але тим більше ви є цінні і дорогі для українців як депутати, які працюють. Власне, сьогодні дуже багато точиться розмов про те, що парламент боїться піти на дострокові вибори. Я відкрию для всіх наших телеглядачів страшенний секрет: тут майже половина депутатів мріють про те, щоб Володимир Зеленський оголосив зараз дострокові вибори, тому що це дозволить їм абсолютно впевненими бути в тому, що вони знову переоберуться до парламенту. Тому що вони "прикормили" собі округи, тому що вони прикормили собі місця в закритих списках. Тому що їм потрібно, щоб ніхто не змінив виборчу систему і не прибрав їх від цієї можливості через корупцію знову і знову десятиліттями переобиратися до українського парламенту. Тому що вони тут ховаються від кримінальної відповідальності, їм потрібно зберегти недоторканність і імунітет народного депутата. Якщо зараз дострокові вибори, вони це все зберігають. І у нас втрачається можливість їх примусити виконати те, що вони обіцяли, ідучи до цього парламенту: змінити виборче законодавство, запровадити відкриті виборчі списки, скасувати депутатську недоторканність. Отже, виникає питання: а треба розпускати цей парламент чи ні? Я вам скажу з свого досвіду. От я є перший заступник Комітету з питань правової політики, де має розглядатися якраз зміна виборчого законодавства і ця обіцянка про відкриті списки. Знаєте, скільки людей з 31 члена комітету прийшло на планове планове чергове засідання комітету, де було більше 30 питань порядку денного для того, щоб ці питання розглянути і прийняти рішення? Я один! З 31 члена комітету я один! Я з журналістами, з помічниками із секретаріату півгодини чекав, поки з'явиться хоча б ще хтось. Ніхто не з'явився. У мене в самого величезне бажання погнати цей парламент і цих депутатів, бо він є непрофесійний, він є нездатний, він є нефаховий, він без бажання… Мається на увазі навіть не парламент, а ті депутати, які не ходять і не працюють, але їх надзвичайно багато. От п'ятниця, робочий день, тут сидить від сили 15-20 депутатів з 450-ти. Так от, шановні колеги, чи варто розігнати цей парламент? Звичайно, варто, але чи змінить ситуація щось, щоб зробили ми наступний парламент якісним і професійним? Лише зміна виборчого законодавства перед наступними виборами, – без цього якість парламенту не поміняється. Це є обіцянка і вимога. Я звертаюсь до новообраного Президента Володимира Зеленського. У вашій програмі теж є відкриті виборчі списки. Я сьогодні вас запевняю, що ви маєте можливість примусити цей парламент Ви маєте можливість сьогодні, унікальну можливість змусити депутатів виконувати… У нас є унікальна можливість піти на наступні вибори за новим виборчим законодавством. Ми цю можливість маємо використати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Оксану Юринець. Шановна пані головуюча, шановні народні депутати, шановні українці! 117 виборчий округ, місто Львів, Оксана Юринець. Насправді дуже багато про що можна говорити, але знаєте, за останній період часу дуже важливим є те, що, все ж таки, є, про що говорити. І як депутат-мажоритарник, так, звичайно, що я виступаю за зміну виборчої системи. Вона має бути більш зрозумілою і прозорою, але і зрозумілою для тих, хто має обирати сюди своїх представників. А це означає, що ця виборча система точно не є закриті виборчі списки. А це означає, що той, хто обирає свого депутата, він має мати з ним постійний контакт. Вони мають вболівати за ту свою територію, а тут, у залі має збиратися вся географія України. Тут мають бути представники з кожної території, аби про кожного українця в найменшому, найвіддаленішому куточку могли думати і переживати. я скажу вам відверто: ви знаєте, я сьогодні чітко можу говорити про те, що змінилося. Як голова підкомітету з регіонального розвитку транскордонної співпраці Комітету європейської інтеграції, мені колись говорили: "А чому ти йдеш? Це ж ніколи не буде безвізу, ніколи нічого не зміниться". Ви знаєте, ми показали чітко, що 144 поправки, ми можемо їх відпрацювати і показати, що ми є результативними. Коли говорили, що децентралізація, йдучи всі на вибори, що всі за децентралізацію, нічого не дасть – вона дала. Місто Львів сьогодні має можливість мати бюджет розвитку більше 3 мільярдів. Так, є інше питання - ефективності використання коштів і ряду програм, які мають працювати на місто, і ряду стратегічних проектів, які треба буде ще зреалізувати, але лише спільно, разом є результат. І треба не завертати в папірці, говорити щиро, що не вдалося, але й дуже добре пам'ятати, що вдалося зробити. дуже важливо, що в Україні має формуватися певна спадковість того, що ти робиш. Інколи, щоби бути ефективним депутатом, ти маєш працювати не на 100, а на 120-130 Знаєте чому? Тому що, окрім навантаження того, яке ти маєш від кожного виборця, а це може бути, наприклад, Центр репродуктивної медицини, говорити про те, що сьогодні є з народжуваністю в Україні, чи це, наприклад, питання пренатального центру, чи це питання ОХМАТДИТу. Дуже багато питань, які ти як мажоритарник маєш тут кожного разу підіймати. Але є інше. І, що дуже важливо, те, щоби ми бачили трошки далі аніж наступні вибори, аніж певні політичні амбіції. І дуже важливо, щоб кожного разу, приймаючи рішення, ми чітко розуміли і міряли на себе кожен закон, який ми тут приймаємо, бо якщо цього не буде… Знаєте, в Древньому Римі закони приймали трошки в інший спосіб. Якщо хтось знаходився і говорив, що, насправді, цей закон може мати шкоди більше аніж позитиву, ця людина не виходила живою з зали суду. Це є небезпечно і ми, напевно, вже змінили цю традицію, але сьогодні дуже важливо, щоби ці стільці не хиталися шкодою для країни. І з повною відповідальністю перед кожним, хто …

Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, шановні колеги, на жаль, сьогодні через передвиборчі баталії та всілякі інші політичні ігри забуваємо про головне, забуваємо про те, що найголовніше для держави, і це записано в Конституції: життя та здоров'я громадян. Забуваємо про те, що необхідно дбати про кожного пересічного громадянина України. Сьогодні відбувається катастрофічна ситуація в екології, і завдання Радикальної партії - змінити не тільки економічну політику держави, але екологічну політику держави. Бо сьогодні, на жаль, держава стала співучасником того, що росте статистика захворювань різних: серцево-судинних, онкологічних. Держава збирає у величезному обсязі екологічний податок, який навіть не йде до спеціального фонду на природоохоронні заходи, на модернізацію, а іде просто до загального фонду державного бюджету. Я приведу вам жахливу статистику. У 2017 році було зібрано 4 мільярди гривень, і, на жаль, на цілі екології було використано менше 25 Куди ділися інші гроші, ми не розуміємо. А від цього страждає кожний, страждаємо ми, страждають наші діти, губиться навколишнє середовище України, і це дуже важко повернути назад. Ми декларуємо тут європейські цінності, так давайте подивимося на провідний досвід європейських країн. Давайте зробимо так, щоб держава стала ініціатором змін, бо ми сьогодні всі добре розуміємо, що в бюджеті немає коштів на те, щоб зберегти екологію, але ті кошти є у промислових підприємств, які є основними забруднювачами середовища. Як зробити так, щоб змотивувати їх вкладати гроші в модернізацію обладнання, робити капітальні інвестиції? Держава має щось запропонувати, бо сьогодні вона лише збирає податки - крапка, навіть не звітуючи, куди ідуть ці гроші. Ми запропонували два законопроекти, які нададуть можливість знайти той певний компроміс, який буде на користь кожному громадянину України. Ми пропонуємо, щоб, по-перше, гроші йшли до цільового фонду державного бюджету. По-друге, щоб підприємствам, які інвестують, після того, як вони зробили, надавалися податкові пільги в обсязі до 70 відсотків від нарахованого екологічного податку. Таким чином ми надамо можливість підприємствам інвестувати і будемо стимулювати їх робити це в прозорий і зрозумілий спосіб. Ми також хочемо зменшити в цих законопроектах, можливо, корупцію по розподілу цих грошей, бо ми прекрасно пам'ятаємо ситуацію з ПДВ. Ми наполягаємо на тому, щоб відшкодування йшло в автоматичному режимі, щоб все було прозоро, зрозуміло і не було ніяких джерел для корупції, щоб ми не робили державних установ, не робили... В.Л. ... не робили контролюючі зайві органи, а зробили все, щоб зберегти здоров'я та життя українських громадян і зберегти чисте довкілля для наших дітей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Мартовицького. Шановні громадяни України, цей виступ про проблеми житлово-комунального господарства, яке на даний час в більшості своїй є збитковим. Сучасний стан цієї життєзабезпечуючої галузі економіки нашої держави характеризується як аварійний. Вітчизняна ЖКГ є високоенергозатратним, майже половина основних засобів на підприємствах працює неефективно. Однією із головних проблем ЖКГ є незадовільне доведення послуг до споживачів. Так, майже 60 відсотків мереж є зношеними, втрати при доставці послуг кінцевому споживачу складають понад 30 Для покриття цих витрат збільшуються тарифи, при цьому технічне становище основних фондів підприємств цієї галузі, які і морально, і фізично застарілі, на жаль, не поліпшується. Підвищення тарифів не перекриває витрати підприємств, що знову призводить до зростання тарифів. Згодом це призводить до виникнення невідповідності між якістю послуг та тарифами. Збитки підприємств ЖКГ в повній мірі не перекриваються навіть за допомогою і з боку місцевих... з місцевого бюджету. Для подолання ситуації, на мою думку, необхідно вишукати кошти, які були б направлені на фінансування робіт, пов'язаних з переоснащенням підприємств ЖКГ. Одним з джерел переоснащення підприємств ЖКГ може бути доступний кредитний ресурс, але великі борги підприємств не дозволяють брати кредити. Питому вагу дебіторської заборгованості займають борги за сплатою податків до бюджету усіх рівнів, як наслідок, відбувається податкова застава всього майна житлово-комунальних підприємств. Задля життєзабезпечення цієї галузі міські ради готові надавати фінансову підтримку ЖКГ для погашення податкових боргів на виведення з податкової застави майна. Але норми податкового законодавства в частині сплати штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату податків унеможливлюють провести заходи щодо оздоровлення всієї системи ЖКГ. На даний час у парламенті зареєстрований проект Закону України за номером 10097 кодексу України щодо зменшення податкового навантаження на платників податків. Законопроектом передбачено внесення змін до кодексу України шляхом скасування пені та зменшення розміру штрафних санкцій, які нараховуються у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання. Тому, згідно вищезазначеного, прошу народних депутатів підтримати прийняття змін до Податкового кодексу України в частині скасування пені та зменшення розміру штрафних санкцій, які нараховуються в разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання. І наостанок. І вчора, і сьогодні під стінами Кабінету Міністрів і під стінами Верховної Ради захищають свої права люди, постраждалі від роботи на небезпечних і шкідливих умовах на підприємствах. Їх запитання прості, їх хвилюють повернення положенных… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд, будь ласка. МАРТОВИЦЬКИЙ А.В. Їх турбує повернення їх соціальних гарантій і виплат. Я неодноразово звертався до Прем'єр-міністра, до можновладців. Я вже підписав постанову

Дякую, пані головуюча. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Колеги, я хочу підвести, напевно, підсумки роботи цієї Верховної Ради. Чому підсумки? Тому що для мене майже очевидно, що найближчим часом все ж таки ми побачимо указ новообраного Президента про розпуск цього парламенту. Ми можемо дуже довго сперечатися, чи це є юридично виваженим, правильним, обґрунтованим. Але давайте будемо з вами об'єктивними, що політична складова, вона повністю перекриває юридичну складову. І з політичної точки зору парламент, який має по-різному оцінюється, довіри від людей і 73 відсотки довіри людей до новобраного Президента, очевидно, переважує будь-які наші з вами юридичні аргументи. Чому ж так сталося? Я думаю, що дуже важливо завжди робити висновки з власних помилок. Якщо ми робимо висновки, ми стаємо сильнішими і кращими. Якщо ми висновків не робимо, ми знову і знову наступаємо на одні й ті самі граблі. Про що була Революція Гідності? Революція Гідності була про справедливість, про правосуддя, про європейський вектор побудови Європи в Україні. Що сталося насправді? Правосуддя. Чи маємо ми на сьогоднішній день судову реформу, оновлений суддівський корпус, покараних суддів, які приймали неправосудні рішення, невтручання держави, Президента, Адміністрації Президента і всі ці… політику дзвінків? Ні, не маємо. На сьогоднішній день повністю архітектура судів була підпорядкована під Порошенко, під Банкову, для того щоб можна було і далі прикривати незаконні дії і давати вказівки суддям. Ми це бачили абсолютно і в адміністративних судах, і в судах загальної юрисдикції та й, в принципі, і в вищих судах. Далі. Прокуратура. Теж стосується правосуддя. Чи виконані обіцянки всіх генеральних прокурорів, які тут стояли і давали обіцянки не вам з вами, вони давали обіцянки людям? Ні, вони не виконані. На сьогоднішній день жодний прокурор, Генеральний прокурор, який проходив через цей парламент, жодної своєї обіцянки не виконав, включаючи Юрія Віталійовича Луценка. Це означає, що система реформи прокуратури також провалилася. Правоохоронна система. Так, були певні перші кроки, певні успіхи. кримінальна частина поліції, вона як не працювала, так і не працює, люди не відчувають себе захищеними. І останнє. Європейська інтеграція. Всі прикриваються європейською інтеграцією. Всі говорять про європейський вектор. А насправді, крім стрічки в Конституції, ні уряд, ні ні Президент, ні цей парламент нічого реально не зробив. 20 відсотків на сьогоднішній день - приблизний обсяг виконання нами зобов'язань…

Дякую. Запрошую до слова народного депутата Солов'я. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, які дивляться нас по телевізору і слухають по радіо! Ви знаєте, от і завершується каденція цієї Верховної Ради України. Я це кажу з приємністю, тому що фактично ця Верховна Рада України нічого не прийняла для наших громадян, для наших людей. Тут боролися з церквою, потім боролися з мовою, потім боролися ще з чимось. Сьогодні ми маємо найвищі тарифи в світі і найнижчі заробітні плати, найнижчі пенсії пенсії і найбільш незахищених громадян України. Але я хотів би, крім всього іншого, поговорити ще про деякі дуже серйозні речі, які фактично унеможливлюють сьогодні роботу Верховної Ради України відповідно до закону. Ви знаєте, є Основний Закон країни – це Конституція України. І є основний закон Верховної Ради України – це Регламент Верховної Ради України. Навіть не треба сьогодні звертатись до Конституційного Суду, але всі народні депутати України можуть підтвердити, що Регламент, яким сьогодні керується Верховна Рада України, не відповідає Конституції України. Чому? Тому що, коли повертали Конституцію України з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську республіку, в силу обставин або незнань забули повернути Регламент, який затверджено було в 2008 році, який відповідає абсолютно діючій сьогодні Конституції України. І що ми маємо? Ми маємо сьогодні Регламент, який відповідає Конституції президентсько-парламентської, і Регламент, який не введений, який мало би бути введено, я звертався до Голови Верховної Ради неодноразово, який містить в собі всі ці речі і всі процедури, які відбувалися сьогодні з порушенням Регламенту. Отут є, в редакції 2008 року, і порядок формування коаліції, і порядок змін в коаліції, і порядок розпуску коаліції, порядок діяльності опозиції. Що відбулося сьогодні? Яке дійство відбулося у Верховній Раді України? Голова Верховної Ради України, не маючи жодної норми закону, жодної підстави, щось сьогодні проголошував. фактично сьогодні, я так зрозумів, що те, що знав весь український народ, що вже більше двох років у Верховній Раді відсутня коаліція, сьогодні формалізували, наскільки я зрозумів. Сьогодні заявили вже юридично, що коаліції немає. І сьогодні є вже всі підстави для новообраного Президента 20 травня абсолютно нормально зробити те, що очікують мільйони громадян України: розпустити цю Верховну Раду України. Я чомусь переконаний в тому, що рівень несприйняття оцієї зали і те, що ви фактично не працювали задля людей, дає сьогодні і моральні, і юридичні підстави новообраному Президенту 20-го оголосити указ, 21-го указ буде оприлюднений. секунд. ПАПІЄВ М.М. … протягом 60 днів призначено вибори, тобто вибори відбудуться тоді 14 липня. І я вітаю з цим український народ, я впевнений в тому, що Президент це зробить… Дякую. Запрошую до слова народного депутата Солов'я. Доброго дня, шановні українці! Сьогодні уряд, відповідаючи на питання розпаду коаліції, говорив нам про новий порядок денний, про нові економічні закони і про топ-35 пріоритетів уряду. І я хочу спитати уряд, а чи є в цих пріоритетах питання податку на виведений капітал? Абсолютно очевидно, що уряд не чує і уряд не розуміє, що це стало національною ідеєю українського малого, середнього і великого бізнесу. Вчора під парламентом стояли не тільки "АвтоЄвроСила" і не тільки авто на іноземній реєстрації. Вчора тут дуже скромно стояли підприємці, які працюють, які наповнюють бюджет і які нічого не вимагають від держави, нічого не просять. Але мають надію, що та національна ідея, якою став податок на виведений капітал за останні 4 роки, буде втілена ще цим парламентом. Чим таке оподаткування краще для підприємців і для держави, а значить, і для всіх українців? Гроші залишатимуться в Україні, не будуть виводитись з країни під виглядом роялті, відсотків нерезидентам, як це робиться зараз, щоб не платити податок на прибуток. Це спрощене адміністрування податків, не буде нескінченних податкових перевірок, які заважають бізнесу працювати. І сьогодні підприємці вимушені доводити правомірність, витрат замість того, щоб зосередитись на своїй діяльності. Накопичується капітал для наступного інвестування у виробництво, що призведе до зростання економіки, збільшення кількості робочих місць, українцям не треба буде виїжджати за кордон в пошуках роботи. Податок на виведений капітал вже на третій рік спричинить щороку додаткове зростання на 1 та інвестиції в мінімум 110 мільярдів гривень щороку додатково. Більше грошей отримає державний бюджет, а це означає - додаткові пенсії, побудова нових лікарень, шкіл, доріг. І, нарешті, Україна зможе конкурувати за інвестора з іншими країнами. Адже сьогодні в сусідній Польщі інвестор може отримати податкові канікули на податок на прибуток на 10, 12 чи навіть 15 років, в залежності від розміру інвестицій і рівня безробіття в регіоні, і кількості створених робочих місць. А Угорщина знизила податок на прибуток до 9 відсотків. Латвія, Естонія, Грузія сьогодні взагалі не мають податку на прибуток, там сьогодні вже працює податок на виведений капітал. В цій залі багато говорять про торгівельні війни і про конкуренцію за інвестора між США і Китаєм, в якій країні інвестор розмістить своє виробництво і створить робочі місця. Так я хочу спитати вас, шановні колеги, хочу спитати уряд: а де в цій конкурентній боротьбі Україна? Чим сьогодні ми можемо конкурувати за інвестора, як не створенням сприятливого податкового середовища, як не скасуванням податку на прибуток і запровадженням податку на виведений капітал? І тому, я дуже сподіваюся, що серед того нового порядку денного

На днях ми чули тут і голосували за постанову, яка повинна врятувати один район в Житомирській області від екологічного лиха, з яким зіткнулися місцеві жителі. Це дуже непогано, що хтось, врешті-решт, вирішив рятувати якусь частку країни, але, рятуючи одну частку, чомусь іншу можновладці із задоволенням вбивають іншу. Я зараз буду казати про Київ, про Київ і про один з його районів - Троєщину. Дуже чудова ініціатива від Київради та від КМДА про те, що Києву потрібен новий мусороспалюючий завод, гарна ідея, підтримую. Але чомусь саме його вирішили розмістити на Троєщині, щоб місцеві жителі дихали всім тим, що буде він викидати. Потім почалися розповіді: та ні, він буде екологічно чистий, там будуть фільтри. Подивіться на ці фільтри, які зараз є на Харківському масиві. Коли місцеві жителі дихають там, вони кажуть, що більш забрудненого повітря немає ніде в країні, не тільки в Києві. Місцевій владі, київській владі неможливо вірити, вони кожного разу змінюють свої позиції: ні, це не сміттєспалювальний завод, це сміттєпереробний, а потім знову кажуть - ніякого заводу не буде, і виділяють гроші на розробку документації. Так, вони кожного разу брешуть і не розповідають про те, що перед заводом буде великий сміттєвий полігон, на якому буде збиратися сміття зі всього Києва. Свалка на Троєщині. Ні, не метро на Троєщину, а саме свалку нам дарують. Ні, не нові мости та місця для відпочинку, а саме мусороспалювальний завод, на якому будуть робити все, що потрібно місту, але весь негатив для екологічного середовища буде отримувати саме Троєщина. Хочете подивитися, як це буде? Понюхайте, чим дихає зараз Харківський масив в Києві, або подивіться на свалку під Львовом. З нами хочуть зробити те ж саме. Тому я обіцяю, що поки я є народним депутатом, я буду захищати Троєщину від намагання забруднювати її та намагатися робити з Троєщини велику київську свалку. Троєщина має отримувати нові міста для відпочинку та роботи, а не свалки і не сміттєзвалища. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Солов'я. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Ви знаєте, шановне українське суспільство, бо, швидше за все, я до вас звертаюсь, оскільки дуже не багато народних депутатів залишилося в залі, два останні місяці ми обговорюємо питання стадіону, питання аналізів, питання дебатів, питання інавгурації. Але як народний депутат, обраний з мажоритарного округу, я хочу сказати, що реальні проблеми людей і реальні питання, з якими вони звертаються до свого народного депутата, абсолютно далекі від питання стадіону, чи аналізів, чи дебатів, чи інавгурації. Це абсолютно реальні питання щоденної їх життєдіяльності. І, напевно, в рейтингу цих питань, питання доріг є одне з ключових. Вибачте, я змушений вже п'ятий раз з цієї трибуни звертатися до "Укравтодору", до Міністерства освіти з вимогою невідкладно приступити до вирішення проблеми доріг в межах Верховинського, Косівського і Снятинського району. Якщо раніше я звертався щодо незадовільного стану саме доріг державного значення, то вже сьогодні я змушений звертатися з цієї трибуни, - і прошу головуючу і апарат оформити моє звернення у вигляді депутатського звернення, - щодо доріг місцевого значення. Ми маємо сьогодні закінчення травня, а на місцевих дорогах навіть не розпочатий поточний ремонт. У жахливому стані знаходиться дорога сьогодні до Космача. Абсолютно жодної техніки немає на дорозі Рожнів-Кути, немає жодних ремонтних робіт на дорозі Джурів – Іллінці, Стецева - Тулуків чи Заболотів - Рожнів. Закінчується травень, а служба автомобільних доріг, обласна адміністрація станом на цю хвилину дороги… елементарний ремонт доріг з метою відновлення хоча б їх проїзної спроможності. Коли ж я почав з'ясовувати, в чому причина, з'ясовується, що станом на цю хвилину перелік доріг, які підлягають поточному, середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення, станом на цю хвилину не погоджений "Укравтодором" з незрозумілих для мене причин. Саме тому сьогодні з цієї високої трибуни як народний депутат, який представляє Верховинський, Косівський і Снятинський райони, я звертаюся вчергове до керівництва "Укравтодору" невідкладно розглянути перелік місцевих доріг, які потребують у поточному та середньому, та капітальному ремонті, та погодити цей перелік робіт, чим дозволити приступити дорожнім службам до невідкладного ремонту цих життєво важливих доріг місцевого значення. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Рудика. знаєте, сьогодні, слухаючи виступаючих з цієї трибуни, а тут багато хто сьогодні виступав: і Прем'єр-міністр, і керівники фракцій представники уже колишньої коаліції, таке враження просто, що ми спостерігаємо якийсь новий етап політиків. От прямо обіцянки: скасуємо недоторканність депутатську, президентську, суддівську, новий закон про вибори, відповідні там… зменшення кількості депутатів. Тобто, ну, просто таке враження, що 4,5 роки, коли була повна влада в цієї коаліції, не можна було цього всього зробити, не можна було ухвалити ці всі рішення. І от тільки зараз, коли лишаються лічені місяці роботи цієї Верховної Ради, раптом отакий запал, таке бажання, нарешті, почати щось робити. Ви знаєте, я думаю, що це пов'язано виключно з тим, що наближаються вибори, і насправді немає там особливо великого значення, будуть вони на кілька місяців раніше, дострокові там в липні чи в серпні, чи будуть вони в жовтні строкові. Ми готові, "Свобода" готова до дострокових виборів, і не боїться абсолютно цього, тому що ми поговорили про те, що коаліції не існує, ще в 2016 році. Але насправді, на мій погляд, ключова не ця історія, а ключова історія – це чи зможе ще цей парламент ухвалити новий Виборчий кодекс, чи зможе він ухвалити нове виборче законодавство, щоби наступні вибори відбувалися вже за новими правилами. Не за правилами Януковича, тому що ми досі живемо за законом про вибори, ухваленим в часи Януковича, а за новим законом, який скасує мажоритарку, який скасує закриті списки, який дасть можливість українцям вибирати за відкритими списками і дасть можливість оновлення парламенту, оновлення парламентаризму. Мені здається, це ключова задача, і сьогодні, і ще це скликання парламенту, я звертаюся до кожного народного депутата, згадати про ті обіцянки, які робилися, тому що це була… пункт, в тому числі, і в Коаліційній угоді, яку підписало більш ніж 300 – конституційна більшість народних депутатів, ще в І кварталі 2015 року вони взяли на себе зобов'язання ухвалити нове виборче законодавство. Але це досі не зроблено. І необхідно ухвалити цей закон для того, щоби дійсно наступні вибори, вони дали шанс на реальне оновлення політичної системи – це сьогодні головне завдання. зробити, свій крок зробити і новообраний Президент Зеленський, який має закликати і має теж своїм сьогодні оцим… легітимністю, яку він отримав на виборах, використати її для того, щоб дійсно зробити ці реальні зміни. Тоді в нас є шанс дійсно на оновлення парламенту і на оновлення нашої політичної системи. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Єгора Соболєва.

Я би хотів використати парламентську трибуну, щоби привернути увагу до долі Віталія Бурбана, активіста з Кам'янець-Подільського Хмельницької області. Людина, яка багатьма небайдужими вчинками відома мешканцям свого району. Він допомагав Україні боротися за незалежність на фронті. Він відстоює інтереси місцевих фермерів, коли у них намагаються забрати землю чи майно. Він був тут з нами, на вулиці Грушевського, коли ми робили акцію тиску заради ухвалення антикорупційних законів. І тепер він сам опинився в скруті: місцева поліція фабрикує вже третю справу, де начебто Віталій виступає як свідок, але по факту цією справою йому намагаються тиснути, обмежуючи його можливості захищати людей, представляти їх, зупиняти свавілля. Я хочу звернутися до керівників місцевої поліції. Віталій дуже гідний громадянин, яких треба заохочувати, яких треба захищати, яких треба множити, а не, борони Боже, намагатися затоптати чи закрити. Звісно, ми за те, щоби кожен громадянин був першим зразком виконання законів, але я впевнений, що Віталій і багато інших людей Кам'янець-Подільського району хочуть, щоби поліція свою енергію і ентузіазм на бандитів, на справжніх шахраїв, на тих, хто топчеться по закону, звертала, а не на тих громадян, які протидіють свавіллю. Віталій є підзахисним в нашій з громадськими організаціями ініціативі "Захисти". Ми її спеціально створили після десятків нападів на громадських активістів, на принципових людей, які відстоюють закон і справедливість по всій країні. Слава Богу, з жодним з підзахисних досі нічого не сталося. Попереджаємо місцеву поліцію, всіх інших людей, які мають недобрі плани, до Віталія з репресіями краще не ходити. Відіб'ємо. І відіб'ємо так, що мало не буде. Всі закони, всі інтереси людей ми завжди відстоювали. Так буде і цього разу. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Силантьєва. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці! Шановні друзі! Скінчилися президентські вибори з їх шаленим протистоянням та агітацією за кандидатів, і країна повернулася до свого повсякденного життя. Але, на жаль, ті виклики і ті проблеми, які стоять перед людьми і перед державою, вони ж нікуди не зникли. Більше того, вони як сніговий ком, як снігова лавина все стають більше і більше. Це і дефіцит бюджету у частині його наповнення. Це і заборгованість за комунальні послуги. Це і той шалений відтік українців, який сьогодні відбувається. Це й смертність, яка набагато перевищує народжуваність. Всі ці виклики стоять як дамоклів меч над діючим урядом, над діючою владою та вимагають вирішення не потім чи колись, а сьогодні і зараз. Коли нам кажуть про те, що у нас зараз скрутна економічна ситуація, у нас зараз скрутна політична ситуація, то команда Радикальної партії Олега Ляшка стверджує, що з політикою діючого уряду ми ніколи не дочекаємося кращих часів, тому потрібно вирішувати проблеми людей сьогодні і зараз, так як це робить команда Радикальної партії: боремося з рейдерством землі, відстоюємо права людей на доступну медицину, захищаємо інтереси вітчизняного бізнесу та промисловості, стоїмо на захисті науки та освіти, і, звичайно ж, боремося за сильну та здорову, успішну націю. Все це ми робимо для того, щоб подолати бідність, зупинити міграцію, відродити нашу промисловість та індустріальний потенціал, повернути людей в село і дати нашим дітям мету на майбутнє. Від імені Радикальної партії Олега Ляшка я багато разів виступав з цієї трибуни і звертався до Прем’єр-міністра України, до діючого уряду, до міністрів, виступав на Кабінеті Міністрів України, щоб відновити фінансування державної програми по наданню пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на реконструкцію, будівництво та придбання житла. Мене слухали, зі мною погоджувалися, але, на жаль, віз і нині там. Жодної копійки з державного бюджету на 2019 рік не було виділено на цю програму. Тому я в черговий раз звертаюся до представників уряду і нагадую їм, що вони несуть відповідальність за все, що сьогодні відбувається в державі. Але є ще час виправити свої помилки. Тому команда Радикальна партія Олега Ляшка наполягає, щоб під час перегляду бюджету на другу половину цього року були внесені зміни та відновлено фінансування державної програми по наданню пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Не гаслами та дружніми обіймами треба підтримувати нашу молодь, а…

Шановні українці, багатовікова історія нашої держави знає багато хорошого, і не дуже, звитяг і чорних сторінок. Це війни, це голодомори, це депортації цілих народів, це розстріли людей, які не розділяють політичних поглядів колишньої системи, якої вже немає.

депортації кримськотатарського народу, а 19-го – День вшанування пам'яті жертв політичних репресій. В Національному банку політрепресованих на сьогоднішній день ідентифіковано, тут достеменно відомо про 371 тисячу 709 прізвищ. Ви знаєте, що були різні варіанти вшанувати пам'ять полеглих. Бог відвів від урочистостей. Але, на превеликий жаль, Бог не відвів від урочистостей інших 18 травня. знаєте, що в Україні будуть завтра святкувати? Не вшановувати кримських татар пам'ять: 191 тисяча кримських татар були депортовані за 3 дні, кожна друга людина стала мерцем, мерцем, загинула, а ми будемо завтра святкувати День Європи, тому що Кучма в 2003 році підписав указ про те, що кожну третю суботу травня у нас святкується День Європи. Ми єдина країна в світі, яка святкує День Європи - і не в Європі, не з Європою. Знаєте, коли Європа святкує? 9 травня. Відома Шуманська директива: міністр закордонних справ Франції 9 травня виголосив промову, де закликав до об'єднання в Європейський Союз. І, власне, те, що ми сьогодні маємо в Європі Європейський Союз і об'єднання, – це реалізацією його ідеї. Чому б нам не зробити це 9 травня? Чому? Скільки там нашому парламенту лишилося? Місяць, може, 2 дні. Але це реально зробити, тим більше, що ми з колегами Кишкарем, Маркевичем, Петренком, Галасюком зареєстрували проект постанови про те, щоби до Кодексу законів про працю, 73 стаття, додати через кому крім святкування Дня перемоги над нацизмом ще й День Європи. Ну невже ми нелюди? Ну як можна святкувати на кістках? Як можна в день пам'яті, ну, робити якісь там заходи, які мають зовсім інший підтекст? Я не знаю, чи нам вдасться це зробити за ці кілька днів, але ми маємо завтра приспустити прапори, ми маємо завтра Говорив сьогодні Рефат Чубаров, глава Меджлісу кримськотатарського народу: ми завтра маємо найти час і прийти на Майдан, хто має можливість, хто ні, згадати і поставити свічку пам'яті за кожного безвинно убієнного. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошу до слова народного депутата Спориша. Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Звичайно, я другий раз беру слово і при цьому пустому залі, але насамперед хотілося б цей крик душі, це насамперед, це звернення територіальної громади Вапнярка, голови територіальної громади, депутатів, те, що сьогодні, знову ж таки, повторюю вже вп'яте, вшосте, з цієї трибуни, це за ті дороги, які сьогодні є: Вапнярка- Високе-Крижопіль. От, саме дорога Т 0233 - це не те, що сьогодні Гройсман сказав, він сказав правильно, що, він сказав так: час і тільки час будівництва доріг. Я підтверджую цьому, і це правда: час і тільки час. І я скажу, що все-таки сьогодні уряд дуже багато робить. І сьогодні, в 18-му році, побудовано більше доріг по Україні, чим за всю історію незалежності нашої країни. Але, ж знову ж таки, ми сьогодні не говоримо за ту дорогу, яка погана, бо ці дороги, які сьогодні будують, по них ще можна якісь рік-два їхати, їздити. Але, на жаль, Вапнярка - Високе, оця дорога Т 0233, там неможливо просто їхати, її там взагалі немає. І я в черговий раз звертаюсь від трибуни. Я розумію територіальну громаду Вапнярки, яка сьогодні, можна сказати, і на сесії селищної ради, і інші рішають ці проблеми, і вона ніколи її сама не рішить, без держави. І, ви знаєте, якщо брати участь у будівництві доріг, можна, і вони не проти. І не проти наша Височанська селищна рада брати участь, і якусь дольову участь в тому, щоб, все-таки, ці дороги відремонтувати, щоб не відремонтувати, а будувати. Там нема що ремонтувати, нема що латати. Дійсно, латати і ремонтувати дороги - це неможливо, так, як сьогодні Гройсман сказав з цієї трибуни. Але, разом з тим, будувати нові можна. Якщо сьогодні будується дорога 20-25 кілометрів, по якій ще можна їхати, так можна було б на 2 кілометри там зменшити будівництво і побудувати тут дорогу з нуля. Тому що ми її будуємо з нуля. Там ще... сьогодні та дорога, яка при румунах строїлась у часи Великої Вітчизняної війни. Тому я дуже б хотів, я звертався вже до Новака, Новак... Я думав, що, все-таки, він як іноземець, він зробить все і допоможе, і вислухає, і хоча би приїде хто-небудь і подивиться. Я звертався до Корольчука, начальника служби автомобільних доріг, з цієї трибуни, і ще раз звертаюся. Та приїдьте ви, ми знайдемо цих 5 літрів чи 10 солярки, бензину, щоб ви приїхали і подивилися на цю дорогу, на яку... Це дійсно дорога державного значення. Це їдуть на Одесу, їдуть на Молдову і таке інше. Оце думка про нас. Тому, я думаю, після мого, вже сьомий раз, виступу із трибуну Верховної Ради накінець-то хтось цих 5 хвилин хоть приділить уваги і подивиться на ці дороги. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Лещенка. Шановні громадяни України, серед нас є величезна кількість, хто користується дизельним паливом, заливаючи його в свої автомобілі. Або це українська залізниця, яка так само використовує дизель, або це українська армія, яка теж використовує дизель. І мало хто взагалі знає, що кожен другий літр дизеля в Україні - це вже фактично персональна дійна корова однієї людини, яка завдяки Петру Порошенку отримала такий високий статус. Я кажу про Віктора Медведчука. Саме завдяки Медведчуку було розроблено всю необхідну операцію по передачі під контроль пов'язаних з ним структур ключового активу на ринку енергетику – це дизельний трубопровід, який називається "Прикарпатзахідтранс". Кожен другий літр потрапляє в наші автомобілі звідти, незалежно від того, на якій заправці ми це робимо. Чому так сталося? Чому в часи Порошенка це стало можливим? Тому що він виявився спільником Медведчука. Порошенко і Медведчук були партнерами в цьому. І ми маємо на сьогоднішній день залежність від Росії завдяки тому, що ми віддали наші долі оцьому тандему в руки. Що відбувається далі. В кінці каденції Президента Порошенка, в березні місяці, Антимонопольний комітет, підконтрольний Порошенку, на чолі з його заступником Глави Адміністрації Президента видає дозвіл, пов'язаним з Медведчуком структурам, переоформити це майно на третіх осіб, щоб воно потім не стало предметом повторних розглядів, реприватизації і так далі. І Антимонопольний комітет, не моргнувши оком, видає такий дозвіл. А потім на наступний день, після того, як надається дозвіл, воно запитує у Ради безпеки і оборони: а часом немає там російського сліду в цьому всьому, чи не має ця російська нова структура впливу на українську економіку якогось небезпечного? І так далі, і тому подібне. Це те, що я отримав у своїй відповіді… відповідь, яку мені прислали з Ради безпеки і оборони. Тобто вони спочатку дають дозвіл, а потім запитують. Далі відбувається затягування цієї всієї історії. І тепер вже Антимонопольний комітет запитує в СБУ, чи не було там пов'язаних. Але вже все, потяг пішов. Вони спеціально так сфабрикували це, щоб віддати конкретний актив конкретним людям. А я скажу, що СБУ раніше цю саму білоруську структуру, на яку оформив кум Путіна це майно, так ця от компанія СБУ була чітко визначена такою, яка пов'язана з Росією. І на сьогоднішній день стараннями попереднього Президента ми маємо нову монополію. Тому що 40 відсотків ринку – це вже монополія, на яку закриває очі Антимонопольний комітет, підконтрольний Порошенку, але яка залазить в кишеню кожному громадянину України. Тому що ми всі користуємось дизельним паливом 10 секунд. І він це має вирішити. Це не може бути нормально, що наша економіка перебуває в залежності від кума Путіна. Так само, як не може бути залежна від Ахметова, який контролює всю теплову генерацію… Дякую. Запрошую до слова народного депутата Шурму. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Я звертаюсь до громадян України, аби ви дали відповідь. Сьогодні була заява наших колег по парламенту "Народного фронту", що вони виходять з коаліції, оскільки вважають, що виконана основна місія і функція завдань по тій коаліції, і пропонують переформатувати і створити нову коаліцію. Так от, громадяни України, я вам мушу сказати, що зараз в залі знаходиться 10 депутатів. Це що, ми між собою в десятьох маємо створити коаліцію, щоб допомогти уряду, де не можуть 3 роки на посаду міністра охорони здоров'я найти кандидатуру? Я сьогодні слухав оці бравурні виступи, в мене склалося враження, що ми знову повернулися машиною часу назад в 2014 рік, ми знову говоримо про недоторканність. А що заважало "Європейській Україні", коаліції, вирішити це питання за 5 років депутатської недоторканності? Ми говоримо за виборчу систему, що треба міняти. А чому її не поміняли? А я вам скажу чому не поміняли. Знаєте, вибачте мені за грубе слово, тому що 5 років та коаліція дерибанила бюджет. Вони для того, щоб проголосувати за цей бюджет, на округи давали гроші. Це була скрита форма хабара. А тепер, коли прийшов час ревізії, тепер, бачите, давайте ми будемо систему ту міняти, оскільки поприкормлювали свої округи. Тільки що переді мною виступав мій колега Сергій Лещенко, якого давно знаю, поважаю за його позицію. Я, можливо, не зі всім згоден з ним. Він каже: "Віддали монополію". Ні, друзі, ви не віддавали монополію, ви Президенту віддали Україну, якою він керував, і люди, за яких ви проголосували і які були на посадах міністрів, які на сьогоднішній день є по регіонах. І сьогодні ми говоримо: "Коаліція є чи немає? Кабмін буде працювати чи не буде?" І ніхто в залі не хоче говорити про проблеми людей. Чому три четвертих громадян України сказали діючій владі "ні"? Будь-хто, тільки не ця діюча влада. І сьогодні повинно стояти питання не про створення нової коаліції, чи є юридичне право чи ні. Ми ж всі аплодували Томосу, це означає, що ми всі віруючі люди. А ми як віруючі люди, ми маємо моральне право сьогодні сидіти тут в парламенті? Ми себе вичерпали. Ви знаєте, ми могли увійти в історію, коли би ми саморозпустилися і уступили дорогу новим політикам. Люди вже хочуть не так змін, люди хочуть захисту, захисту від цієї влади.

посидіти в тому залі, а іншим - у Кабінеті Міністрів. Ганьба такому парламенту! Дякую. з тих, що взяли участь у записі, але є один депутат, який не встиг взяти участь у записі. І оскільки ми маємо… Двоє депутатів, я перепрошую. Народний депутат Савка і народний депутат Левченко. Якщо немає заперечень, оскільки ми маємо час, колеги, ми можемо дати можливість їм виступити? Можемо. Добре. Прошу, народний депутат Кишкар. Регламент – 6 хвилин. Ой, народний депутат Кривенко. Дякую, пані головуюча. Шановні колеги, шановні українці! Віктор Кривенко, Народний Рух України. Справді, завтра маємо дуже сумну дату. 75 років тому за три дні 191 тисяча кримських татар були завантажені в потяги і в нелюдських умовах - це були товарні потяги, це були потяги для перевозки худоби, - в нелюдських умовах депортовані в Росію. Це страшний злочин. І таких злочинів в російської, радянської імперії їх десятки і сотні. Завтра закликаю всіх долучитися до вшанування пам'яті жертв, пам'яті репресованих. І хочу сказати, що Народний Рух України завжди підтримував кримськотатарський народ. Як тільки почалося повернення на свою Батьківщину, в Крим, з перших днів рухівці допомагали, рухівці допомагали приймати законодавчу базу. Мені дуже приємно, що ми були і багато з ким ще є однопартійцями. Наприклад, Мустафа Джемілєв вступив до лав Руху в 98-му році. Наша фракція "Курултай-Рух" у Верховній Раді Криму єдина, хто не зрадила українському народу в 14-му році під час окупації. І я хочу сказати, що єдиний кандидат в Президенти на цих виборах – це був кандидат в Президенти від Народного Руху України Віктор Кривенко, у якого в програмі було написано положення про кримськотатарську національну автономію. У понеділок буде інавгурація нового Президента, і я хотів би його закликати, щоб по можливості вже у вівторок ми побачили нові тексти його законодавчих ініціатив: що він пропонує зробити в енергетичній сфері, в тому числі в тарифах; що він пропонує зробити в економічній сфері; які його ініціативи по розвитку нашого виробництва, по захисту вітчизняних виробників, як він буде підтримувати і які ініціативи він буде вносити; його бачення виборчої реформи. Ми маємо Виборчий кодекс, який проголосований в першому читанні. Якщо буде політична воля і якщо політичні фракції повідкликають свої поправки, часто надумані, нагадаю, їх більше 4 тисяч, то ми за два тижні можемо прийняти нове виборче законодавство. Я хочу сказати, що для Президента вкрай важливо показати його позицію стосовно Генерального прокурора: чи встиг діючий Генеральний прокурор домовитися, як ширяться кулуарами кулуарами Верховної Ради чутки, чи все ж таки є надія на перезавантаження, є надія на правосуддя. Народний Рух України безпосередньо зацікавлений в справедливості і в ефективній роботі Генеральної прокуратури. Одеса – два замахи на вбивство рухівців. Михайло Кузаконь, голова міської організації, в в машину якого в'їхала вантажівка. І Аліна Радченко, моя помічниця, кому трубою розбили голову. 15 кримінальних справ проти злочинної місцевої влади - і нуль реакції правоохоронної системи. Рік тому міський голова Труханов два місяці переховувався за кордоном по заяві, яку підписав я (я дякую понад 30 колегам парламентарям, які теж її підтримали) по справі заводу "Краян". Нуль реакції. Ми бачимо, що суди не працюють, ми бачимо незрозумілі дії САП. Ірпінь – напад на рухівця, нашого молодого рухівця Артема, який проти скандальної забудови. Ми бачимо абсолютну бездіяльність прокуратури по тим десяткам кримінальних справ, які порушені по скандальному вирізанню лісів. Просто вдумайтеся: дві тисячі дітей не пішли в садочок і в школу тому, що їх немає, тому що забудовується місто, значно зростає населення, соціальна інфраструктура не будується. І таки запитань дуже багато. І нам важливо побачити позицію нового Президента. Нам важливо, що сьогодні фактично є юридичний розпуск коаліції. І я сподіваюся, що є шанс, щоб ми відправили у відставку уряд України, який чомусь дозволяв себе називати урядом Гройсмана. І, що найцинічніше, я неодноразово говорив про зловживання держгеокадастрів, в дотаціях аграрним виробникам. Сьогодні пан Спориш про це говорив, коли два агрохолдинги отримали всі дотації, а малі фермери нічого не отримали. І ми не маємо власників в кожному селі. Ми маємо одного-двох олігархів в столиці і в обласних центрах, а всі решта в селі є наймитами. А поки в селі не буде ґазди, не буде господаря, там не буде гарного життя, він не буде дбати про всю інфраструктуру, яка потрібна для нормального життя, щоб молодь не виїжджала. Купа нарікань по Держлісагентству: далі вирубуються ліси. Митниця: ті ж самі ліси виїжджають контрабандою, а сюди заїжджає все назад. Але верхом цинізму є інформація, яку оприлюднив рух ЧЕСНО, що, виявляється за свою рекламу діючий Прем'єр-міністр платив з наших грошей. Там, де було написано слово "децентралізація", а внизу "уряд Гройсмана", фактично це була реклама діючого Прем'єр-міністра. І ми бачимо цю стратегію, як вона переходить в його план піти на чергові вибори. не беруся прогнозувати, але, можливо, вдасться зробити технічний уряд з чіткими технічними цілями. Тому що все ж таки ще 6 місяців працювати - це 6 місяців шансу для українського парламенту щось зробити краще для людей. І тому я закликаю, щоб переговори розпочалися по створенню нової коаліції. Ми не повинні дати ще шість місяців господарювати уряду, який очолює пан Гройсман, він майже знищив мою рідну галузь - космічну галузь. Вчора, на жаль, був провалений надважливий законопроект, який би зруйнував державну монополію і запустив би приватні інвестиції, приватний бізнес в цю галузь. В.М. І ми бачимо, як більше всіх кричить "Опоблок", що, на жаль, не буде дочасних виборів. Треба заспокоїтися: не буде дочасних виборів і буде все в рамках законодавства. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Савку. Дякую, пані головуюча. Шановні колеги, дорогі українці! На протязі поточного тижня багато було прийнято законопроектів, які необхідні для нашої держави Україна, а іменно історичних законопроектів. захисту нашої територіальної цілісності Україна. Ці законопроекти, що стосуються Збройних Сил України, на жаль, вони не були в даний час нашим парламентом ухвалені. Коли вже шостий рік іде війна з московською агресією, де окупанти Московії роблять все можливе для того, щоб розірвати нашу державу Україна, щоб подробити нашу державу Україна на кусочки, щоб як з мапи наша держава, як така, щоб вона була стертою, ми повинні цього не допустити. Вельмишановні, шановні депутати, я ще раз закликаю, сьогодні "Народний фронт" зробив рішучу заяву, що стосується розпуску коаліції. І, крім цього, "Народний фронт" зробив рішучу заяву і звернувся до кожного керівника фракції, партії та груп для того, щоб сумісно обновити коаліцію і приймати ці законопроекти, які необхідні для наших, перш за все, Збройних Сил України, для наших громадян України, і ми повинні це знати. І ми повинні робити все можливе для того, щоб ці законопроекти були прийняті, в першу чергу, це для захисту нашої територіальної цілісності держави Україна. Сьогодні у зв'язку з обмаль часу не вдалося мені задати питання до Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Але що стосується харчування військовослужбовців, а іменно офіцерського складу це еліта Збройних Сил України, - так, харчування офіцерів в стаціонарних їдальнях, пунктах постійної дислокації, де вони повинні сумісно з своїм підлеглим складом, старшинами, сержантами та солдатами, приймати гарячу їжу, і хоча би раз на добу, в обідній час. Я вже неодноразово це питання піднімав і це питання задавав Прем'єр-міністру України. Це питання тільки у ваших особистих рішеннях, пане Прем'єр-міністре. Крім цього, багато питань, які виникають, що стосуються розбудови військових містечок, де необхідні… це така військова частина, як А-0987, де необхідні певні кошти для того, щоб закласти і щоб військовослужбовці ні в чому цьому не переймалися, щоб вони не шукали кошти, а знали одне, що є певні кошти, які виділяються Міністерством оборони України, виділяється військовій частині, і командир військової частини повинен знати, що до такого початку, до такого терміну всі військові містечка, всі будівлі будуть відремонтовані.

Дякую. І запрошую до завершального виступу народного депутата Левченка.

Про те, як всі депутати готові піти на позачергові вибори, що, будь ласка, ми не боїмося розпуску і так далі, річ, абсолютно інша думка, яка чітко вказує на те, про що, зокрема, я не одноразово говорив, що, на превеликий жаль, ця олігархічна Верховна Рада боїться йти на вибори, боїться ставати перед відповідальністю і перед українським народом. Коли одна з олігархічних фракцій заявила на випередження, що нібито вона виходить з коаліції, і тому нібито не може новообраний Президент розпустити цю Верховну Раду України. Але є одне "але": не можна вийти з того, чого не було. Не можна вийти з того, чого не було. І справа в тому, що, якщо ми відкриємо Конституцію України, а не будемо якісь там фантазії обговорювати, то в Конституції України чітко написано: що це є коаліція депутатських фракцій. Я звертаюся до всіх наших зараз виборців: відкрийте Конституцію, пошукайте, і ви помітите, що в Конституції слово "коаліція" жодного разу не згадується без слова "депутатських фракцій", тільки таким словосполученням завжди коаліція згадується в Конституції. Відповідно з моменту, коли дві депутатські фракції, які лишилися в коаліції, ще в нібито коаліції ще в 2016 році, як тільки вони втратили 226 голосів, як тільки сумарно ці дві депутатські фракції отримали менше ніж 226 голосів, коаліція припинила існування, і саме тоді вона припинила існування, а не сьогодні. І тут не потрібно було жодних заяв з трибуни Верховної Ради України, тому що, знов таки, Конституція України не вимагає таких заяв. У Регламенті Верховної Ради України слово "коаліція" жодного разу не згадується, у нас коаліція згадується виключно в Конституції, і як тільки дві фракції мали менше 226, коаліція втратила свою чинність і вона перестала існувати. Тому новообраний Президент може розпустити Верховну Раду до 16 червня, от тільки питання в тому: як він має це робити і чи має він це робити? Я переконаний, що цю Верховну Раду треба ще розпускати в 15-му році, тому що я побачив, що вона нічого доброго для українського народу не несе. Я про це говорив 16-му, 17-му і 18-му роках. Зараз же я теж вважаю, що її треба розпустити, але треба спробувати зробити одну річ. І я вкотре з цієї трибуни звертаюся до новообраного Президента:

У цієї Верховної Ради є ще два пленарних тижня, до 16 червня, до останньої дати, коли її можна розпустити, і новообраний Президент має сказати: голосуйте за ті два пленарні тижні відкриті списки - і тоді я вас не розпущу; не проголосуєте - я вас розпущу. Це єдиний шанс. Це не є гарантія,

Дякую. Ми завершили нашу роботу в "Різному". Я хочу нагадати і колегам-депутатам, і громадянам України, що, відповідно до ухваленого парламентом рішення, 20 травня о 10 годині відбудеться урочисте засідання Верховної Ради України, присвячене складенню присяги новообраним Президентом України. Також нагадую, що наступного тижня народні депутати будуть працювати в комітетах, комісіях і фракціях, а чергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 28 травня 2019 року о 10 годині ранку. Ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим. Дякую.